Boris (SDP)** Prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog za iskazivanje povjerenja Mihaelu Zmajloviću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i prirode Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dostavio je prijedlog za iskazivanje povjerenja Mihaelu Zmajloviću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i prirode. Molim predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića da obrazloži Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, saborske zastupnice i saborski zastupnici. Drugi puta u zadnjih pola godine na žalost

neću reći na sreću ali srećom kandidati koje sam predlagao prvoga i sada drugoga gospodina Mihaela Zmajlovića su ljudi visoke stručne političke, ja bih rekao i moralne kvalitete koji imaju moje puno povjerenje i želim da im to povjerenje damo zajednički. Politika je stresan i naporan posao, izloženi smo raznim pritiscima i tim se pritiscima moramo znati othrvati i znati kada treba reći da, kada treba reći ne i kada zadržati neko vrijeme i donijeti odluku. Gospodin Zmajlović je mlad ali nije nepoznat. Iza njega je kratka ali iznimno uspješna politička karijera, bio je gradonačelnik Jastrebarskog, prvi neposredno izabrani gradonačelnik. On je i političar, što nije nevažno u bilo kojem resoru a naročito u ovom resoru u kojem se treba političkim zakonskim sredstvima, voljom, energijom, idejama boriti protiv nekakvih specijalnih interesa koji postoje u resoru. U tom smislu prethodna ministrica je provodila politiku Vlade i davala joj svoj osobni pečat i radilo se o osobi s kojom sam u zadnjih 5, 6 godina imao izvrstan i više nego izvrstan radni odnos i politički odnos. Gospodin Zmajlović nastavlja politiku Vlade, naravno u svom tonu dajući joj svoj osobni pečat. To je resor u kojem ima dosta posebnih interesa i njih treba svoditi u zakonske i europske okvire. Ekologija i zaštita okoliša je jedna od važnih europskih tema i bit će sve važnija. Naš cilj je, cilj Vlade, da se u Hrvatskoj proizvodi, radi i gradi da Hrvatska bude energetski neovisna, ali da sačuvamo i da unaprijedimo, ne samo da sačuvamo ono što nas čini iznimnima, a to je kvaliteta i ljepota prirode. I to nije lako. I kod donošenja svake velike odluke prelama se niz argumenata, a onda i posebnih interesa. Katkad ih je teško vidjeti i shvatiti. I nama političarima i ljudima među vama sa puno škole i ljudima izvan ovog Sabora i u hrvatskoj javnosti koji možda nisu školovani za to. To je težak posao. U tom smislu od ministra Zmajlovića ukoliko ga potvrdite kao ministra u što vjerujem, očekujem jako puno. Očekujem borbu za projekte, dakle jedan proatkitvan jaki stav ali istovremeno očekujem što je možda i prvi zadatak tog ministarstva da čuva Hrvatsku, da čuva hrvatsku prirodu i da radimo po najvišim standardima. U velikom broju slučajeva radi se i radit će se o odlukama koje su vezane uz susjedstvo i imaju prekogranični učinak. Što god radite kod kuće, a naročito ako ste zemlja od 56 tisuća kvadratnih geografskim položajem, sve što radite tiče se na neki način i vaših susjeda, sjevernih, južnih, istočnih, zapadnih. Prema tome, još jednom naglašavam to su vrlo odgovorne i teške odluke i vrlo često prikrivene ili zastrte maglom nejasnoća, neznanja, nerazumijevanja. Mi smo u našem programu koji nas obvezuje i dalje i obvezivat će nas, mada život nosi svoje i neke stvari se mijenjaju, ali mi smo u svom programu neke stvari jasno definirali i rekli što su nam projekti, biti će i novih kako kako godine i mjeseci idu, a oko čega imamo određene rezerve i nejasnoće i tražit ćemo da se one razjasne. Bilo je ovih dana puno riječi o nekim velikim energetskim projektima, ja ovdje želim još jednom ponoviti ono što sam rekao prije dva dana u Vladi kod predstavljanja javnosti gospodina Zmajlovića pa ću to ponoviti i ovdje na ključnom mjestu, a to je Hrvatski sabor. Dakle, 20 godina se priča ili nešto manje i o Plominu 3, o Plominu 3 manje i o Ombli. S obzirom da do ovog trenutka neke stvari oko Omble nisu još potpuno jasne, ja ću tražiti da se u najkraćem razumnom roku konačno ispod toga podvuče crta i da znamo koji je daljnji pravac, da ili ne. Jel to su ponavljam jako delikatne odluke. Kada je u pitanju Ombla Hrvatska u tom prostoru ima dubinu teritorija od svega nekoliko kilometara, ne stotina kilometara, ne desetaka kilometara. Prema tome, svaki naš potez, svaka lopata koja je zakopana ima određeni učinak. Želim tu još jednom mišljenje najkvalitetnije ne samo hrvatske nego europske i svjetske struke, jer ono što napravimo imat će dugoročne posljedice pozitivne, a može imati i negativne. Ono što očekujem od ministra da te odgovore na zadovoljavajući način dobijemo u kratkom razumnom vremenu jer vremena za čekanje nemamo. To što se toče Omble. Što se tiče Projekta Plomin, na kojem je aktivno radila i ministrica Holy, to je također projekt od velikog interesa za lokalnu zajednicu, za Istarsku županiju za ljude koji tamo žive koji moraju biti adekvatno nagrađeni i kompenzirani što je u njihovoj sredini jedan energetski projekt jer tako u Europi funkcionira. Dakle to ne može ići besplatno, to košta, i investitora košta, to se tiče i naših susjeda Slovenaca, i Talijana ako hoćete. Dakle, to su jako komplicirani projekti čija priprema traje u pravilu uvijek predugo. Ali kada jednom izrežemo, kada jednom izmjerimo onda ćemo i odrezati odnosno donijeti odluku. To je sve što sam vam htio reći uvodno. Nadam se da ali tu sam ako bude potrebno davati nekakva druga pojašnjenja. Molim vas i pozivam vas da date podršku za obnašanje ministarske dužnosti gospodinu Mihaelu Zmajloviću mladom političaru koji se i u toj materiji također dobro snalazi jer je stjecajem okolnosti nekoliko godina radio upravo u tom području. To je u politici dobro. Dobro je da ministri imaju znanja iz resora koji preuzimaju. Ukoliko su uz to i politički artikulirani, odlučni i imaju podršku stranke, Vlade, koalicije, onda je uspjeh u dosegu, nikada nije zajamčen, ali je u dosegu. Upravo takva osoba je gospodin Mihael Zmajlović, molim vas da ga podržite. Hvala vam. Hvala lijepa premijeru Milanoviću. Otvaram raspravu. Najprije u ime kluba Hrvatskih laburista gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite molim vas. poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Počet Vladi u 6 mjeseci. I ono što je gospodin predsjednik Vlade uvodno rekao i ono što smo na klupe dobili otprilike može se svesti na samo jednu poruku, vjerujte mi na riječ, gospodin Zmajlović je najbolji kandidat. To je nedostatak našeg Poslovnika na kojemu sam već nekoliko puta upozoravao jer saborski zastupnici prije glasanja nemaju mogućnost postavljanja pitanja kandidatima za članove Vlade. Siguran sam da ni ovaj puta prilikom promjena Poslovnika taj dio se neće htjeti promijeniti i onda ćemo uvijek biti u situaciji, vjerujte nam na riječ. Da je gospodin Zmajlović utjecajan, to sam shvatio gdje je Sabor zbog njega i Jastrebarske mrtvačnice mijenjao i Zakon o grobljima. S obzirom da ne mogu pitati, a pitao bih i volio bih čuti odgovore samo na pet vrlo kratkih pitanja. Da li će novi ministar 4 postojeće studije u vezi Omble odabrati odabrati koja je pravovažeća igrajući eci, peci, pec, pa gdje prst stane ili će se naručiti peta? Jer koliko ja znam još 1990 i neke prva studija je već bila Drugo pitanje bi bilo u vezi Plomina, jel on zna da li će Plomin ići na plin ili na ugljen? molio bih njegovo mišljenje čuti o načinu zbrinjavanja plastičnog otpada, posebice boca, da li je to kriminal i kriminalni projekt ili dobar ekološki projekt, da li će ako je kriminal pozvati u pomoć Bajića ili će projekt suspendirati. Četvrto pitanje bilo bi regionalne deponije otpada. Očito je sada da se lokalna samouprava sa tim problemom ili ne može ili ne zna nositi pa bi bilo zanimljivo čuti njegov stav da li će te regionalne deponije centralizirat i učinit državnim ili ćemo imat situaciju kad pogledate na karti Hrvatske da su regionalne deponije otpada nekom inercijom, silom nevidljivom pratile kartu ili točke najkvalitetnijih izvora pitke vode. Eto zbrinjavanje opasnog otpada nakon nekoliko incidenata koje smo imali kako će to bit u najskorije vrijeme riješeno. I možda bih ga pitao, al ne nužno, smatra li ministarstvo, dakle sada već i svoje ministarstvo dječjim vrtićem ili ministarstvom koje neće pokleknuti pod ničijim pritiscima. Nažalost, odgovore na ta pitanja danas nećemo moći čuti. Nije kriv kandidat za ministra nego mi u Saboru. Sada već bivša ministrica Holy je pogriješila i dobila javnu kritiku, po meni opravdanu, ali ona je napravila još nešto, dala je ostavku. To je u Hrvatskoj toliko rijetko da zavrjeđuje javnu pohvalu. Davanjem ostavke, ali i činom premijera koji je tu ostavku prihvatio bude nadu jedan i drugi da se u Hrvatskoj počeo uspostavljati sustav političke odgovornosti, političke odgovornosti pojedinca, Vlade u cjelini, ali i političke stranke ili političkih stranaka za rad ili nerad, ponašanje ili neponašanje svojih istaknutih članova. Iako bi ovo trebala biti normalna situacija, iako zbog čina ostavke nikoga ne bi trebalo hvaliti ja to moram i želim ponoviti jer je u Hrvatskoj to toliko rijetko od 1990. nadalje da zavrjeđuje osvrt, javnu pohvalu i nadu da to nije posljednji slučaj i da tu visoku dignutu letvicu i ostavkom i prihvaćanjem te ostavke od strane predsjednika Vlade nikada nitko više neće se usuditi spuštati niže. niže. I zbog toga dakle bivšoj ministrici Holy i predsjedniku Vlade čestitam na takvom ponašanju, na dizanju te svijesti o odgovornosti i postavljanje po meni dobrih, novih pravila u političkom životu u Hrvatskoj. Ali ima još nešto. Nekoliko dana prije te afere, prije problema javno doduše stidljivo, nejasno objavljena je informacija da je gospođa Holy primala prijetnje i da su te prijetnje praktički u sebi sadržavale ugrozu života. Nisam vidio službenu potvrdu te informacije, ja sam osobno pokušao neke stvari provjeriti ali uvijek sam naišao na zid šutnje. Ako je doista točno da se jednoj članici Vlade otvoreno prijetilo, a da nitko u Hrvatskoj na to nije javno reagirao onda me to zabrinjava. I predsjednik Republike i predsjednik Vlade po službenoj dužnosti morali su znati o tome puno više od nas zastupnika i puno više od hrvatske javnosti. Nedopustivo je da ta tema, da te prijetnje i da ta situacija padne u zaborav zbog svega što se kasnije dogodilo. Ne smijemo dopustiti da činjenica upućivanja prijetnji jednoj članici ili članu Vlade, sasvim svejedno, ovoj zemlji prođe nezapaženo i da ga pojedu druge dnevno političke teme. Ne možemo preći preko toga da u Hrvatskoj članovi Vlade potencijalno i ubuduće mogu biti podvrgnuti takvim pritiscima, a da javnost preko toga prođe kao da se ništa nije dogodilo. I zbog toga mislim da na nama i u Saboru i u hrvatskoj javnosti duguje se odgovor na to pitanje i da svi zajedno moramo učiniti da to ne padne u zaborav zbog svega što se kasnije dogodilo. To je preozbiljno pitanje, preozbiljna stvar da preko toga prođemo. I završavam, volonterske sive eminencije PR-a kadroviraju. Njihovu moć ste sada osjetili, na to sam vas prije mjesec dana javno upozorio. Ili niste čuli ili niste vjerovali ili vas sve skupa nije bilo briga. Ali uvjeravam vas, ako ih ne zaustavite svaka tri mjeseca će se birati novi član Vlade jer oni na ovome stati neće. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Premijer Milanović se javio. Izvolite gospodine predsjedniče Vlade. Nisam se javio da poklopim uvaženog zastupnika nego da samo nastavim tamo vrlo kratko gdje je on stao, odnosno u pravcu u kojem je krenuo. Hvala mu na dobronamjernim riječima. Nisam ja sretan što je ovo ovako na kraju ispalo. A što se tiče prijetnji, ima stvari o kojima ne možete govorit trenutno javno. Određeni indiciji postoje. Neću reći da je svatko od nas, ali mnogi su ovdje primali prijetnje razne naravi i provenijencije, ideološke, zbog dubokih podjela koje nas nažalost još uvijek obilježavaju, a koje želimo nekako privesti kraju. Nadamo se da radimo dobar posao, ali uvijek je moguće da ne radimo. Zbog posebnih financijskih interesa, to je jednako opasno ako ne opasnije, i takvih prijetnji ima. Ono što sam ja rekao kandidatu za ministra, ne ulazeći sada u ono što je bilo prije dva ili tri tjedna jer to ne mogu radit, ne mogu radit na ovakav način, je da ne isključuje mogućnost da mu za neko vrijeme bude potrebna i zaštita, da bude štićena osoba. Ne isključujem tu mogućnost, i da o tome mora razgovarati sa svojom obitelji jer takav posao radi. Nakon toga sam dobio potvrdu. To je što se tiče toga. Ovo je područje u kojem postoje posebni veliki materijalni interesi. Postavili ste ovdje nekoliko ustvari retoričkih pitanja pa ću vam ja reći da je odgovor na svako od njih da ćemo raditi u skladu sa najvišim standardima koji postoje u Europi, a koji su u Hrvatskoj primjenjivi. I to nećemo moći raditi samo na svoju ruku, bit ćemo, ako hoćete, bit ćemo i monitorirani. To su jako strogi standardi. I to je jedno od područja u kojem mi je drago da smo podvrgnuti takvom pritisku jer ćemo se morati mijenjati, a imamo što čuvati. I konačno što se tiče standarda, vaše pitanje, vaša opaska o poslovniku i o tome da biste htjeli čuti kandidata za ministra ovdje je razumna, ali s druge strane naš cijeli sustav je takav. Dakle, mi kada potvrđujemo Vladu u ovom Parlamentu kao kolege i kao kolektivno tijelo onda dajemo povjerenje Vladi, to smo učinili dan prije Badnjaka. Nije se raspravljalo o pojedinačnim ministrima. Ovo je na neki način jedna ne do kraja regulirana devijacija od tog pravila. Dalo se povjerenje Vladi i predsjedniku Vlade. Recimo u nekim etabliranim demokracijama, mi često govorimo o Hrvatskoj u kancelarskom sustavu, ovaj sustav nije kancelarski, on je parlamentarni sustav. Recimo u nekim državama predsjednica ili predsjednik Vlade naprosto odlučuje tko će biti ministri i o tome se Parlament ili Bundestag uopće ne izjašnjavaju, a to su demokracije od kojih još imamo nešto učiti. U nekim demokracijama Parlament odlučuje o apsolutno svemu, o svakom sastanku Europskog vijeća, o svakom sastanku vijeća odbori odlučuju. To govorim zato što moramo donijeti i poseban Zakon o odnosima Vlade i Parlamenta jer ćemo u Bruxellesu svaki tjedan u nizu formata vijeća odlučivati, odnosno pripremati odluke i predstavljati Hrvatsku na nizu razina o važnim stvarima koje u Hrvatskoj život znače. Prema tome vaše pitanje upućeno u pravom smjeru. Mi imamo jedan model, postoje drukčiji modeli u jednom pravcu i u drugom pravcu. Sva tri su karakteristična za prave demokracije. Samo toliko. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite. cijenjeni premijeru, uvažena gospodo zastupnici. Jasno osobno ću ili ćemo svejedno u pluralu podržati prijedlog Vlade, ali iskreno mi je krivo da gospođa Holy više nije član Vlade. I drago mi je isto da je premijer naprosto rekao da je teškog srca donio tu odluku. Ono što ja osobno smatram, mišljena sam da bi bilo dobro da i u samoj Vladi bude netko tko će biti naprosto opozicija nekim investicijama, nekim investitorima, nekim ulagačima. Ja se slažem apsolutno Hrvatskoj trebaju investicije, Hrvatskoj treba investicija ili investicije i u energetski sektor ali uvijek trebaju investicije u turizam, trebaju u bankarsku industriju, u ekologiju, ne znam, industriju itd. Ali si uvijek postavlja čovjek pitanje kakve investicije? Ova ostavka i imenovanje gospodina Zmajlovića nije tek puko imenovanje. Nije to tek puko razrješenje. Hrvatska ima problem sa nedolaskom stranog kapitala. To je točno. Hrvatska sama ne može danas graditi velike energetske sustave. Jugoslavija je mogla. Ja nisam nikakav nostalgičar, Hrvatska ne može. Mi možemo prodavati ono što je tada naprosto bilo sagrađeno, ali sami ne možemo investirati u takve sustave. U što je ušao strani kapital u zadnjih 20 godina? Preuzeli su bankarski sektor sa 8,7 milijardi eura i to uglavnom kroz zadržanu dobit koju su ovdje ostvarili. Ušli su u trgovinu na veliko 2,6 milijarde eura, pošta i telekomunikacije 1,7 milijardi eura, poslovanje nekretninama 1,7 milijardi eura, proizvodnja naftnih derivata 1,7 milijardi eura. U proizvodnju radnih mjesta gotovo ništa, nešto malo u Benetton, Plomin, Rockwool koji se gradio ako se ja ne varam tamo negdje od '96. do 2000. ili to je bila zajednička investicija multinacionalke iz Njemačke RVE-a E sad tu dolazimo do Plomina. Nedavno je gospodin Škrlec na jednoj tribini u Labinu doslovce govorio, ja sada to citiram tekst: "Škrlec je u svom govoru iznio i niz argumenata protiv ugljena i to ne samo ekoloških nego i ekonomskih izrazivši na kraju sumnje u ostvarivost takvog projekta. Naime, doktor Škrlec smatra da će HEP-u odnosno Hrvatskoj državi biti jako teško pronaći strateškog partnera kojem će se isplatiti izgradnja TE Plomin 3 prema ekološkim standardima EU." Imam dojam da netko želi tamo naprosto doći. Pored toga po kakvim standardima će on graditi? Pored toga, države članice EU, a Hrvatska to postaje idućeg ljeta, on citiram ga: "obvezuje ili obvezne su ograničiti ukupne emisije stakleničkih plinova iz termoelektrana te svakoj dodijeliti dozvolu za emitiranje točno određene količine itd., odmah je na početku rekao da studija utjecaja na okoliš TE Plomin koju je izradio EKONERG je promašena jer uopće nije razmatrala druge energente osim ugljena te je demistificirao HEP-ovu sintagmu o tzv. "zamjenskom bloku". To nije zamjenski blok, to je izgradnja novog boka termoelektrane kazao je Škrlec pomoćnik do jučer ministrice ekologije. Škrlec je rekao da će skladištenje CO2 biti veliki problem i za TE Plomin jer Hrvatska nema puno lokacija za to, a kao naizglednije je naveo slavonski bazen ili skladištenje ispod mora kraj Dugog otoka. Ako se izgradi TE Plomin 3 ekološki standardi morat će biti kao kod TE Šoštanj. Ako se to ne osigura ministarstvo u kojem radim neće im izdati uporabnu dozvolu itd., Osobno se ja nadam da će Vlada pitati Labinjane ili Labinjone da li su za Plomin, da li nisu za Plomin. To je velika investicija, to je 800 milijuna eura. Jedna takva investicija je koja bi se gradila 4, 5 godina možda 0,5% hrvatskog BDP-a. Ako bi se u cijelosti jasno razvila u Hrvatskoj zaposlilo bi se sutra 100 do 200 ljudi, ali bi na toj investiciji kroz 4, 5 godina radilo i po 1000 možda 2000 ljudi. Sad s druge strane mi koji dolazimo iz Istre znamo za iskustvo Rockwoola i zato smo u najmanju ruku oprezni da nam se ne dogodi. Nitko ne kaže da Rockwool nije najveća greenfield investicija u Hrvatskoj, nekih 80 milijuna eura, oni danas imaju 50 milijuna eura izvoza. 400 ljudi radi, bolje rečeno gravitira tom poslovnom projektu. To je 0,5% hrvatskog izvoza. Ali građani negoduju, s pravom. I to je stvarno njima postala muka živa kako preživjeti na toj lokaciji. Treba im naprosto vjerovati. O OMBLA-i ne znam ništa, ne znam ni o ovim pregovora koji idu navodno između Zagreba i Banja luke oko nekih gradnji na Neretvi itd., itd. Ono što je meni izuzetno drago da je premijer otvoreno rekao o potrebi, citiram "Kompenzacije za Plomin ili za te energetske objekte". Za sada HEP, odnosno RVE lokalnu zajednicu ni na koji način nisu kompenzirali, međutim još jedanput ponavljam nadam se da će Vlada ili netko pitati građane što misle o toj investiciji. Isto tako dijelim mišljenje sa većinom građana Hrvatske, da jedan benigni mail ne može biti ili ne bi trebao biti, da budem razuman, može biti ali ne bi treba po meni biti razlog, šta ja znam, bilo čije smjene. Mi možemo, mi moramo sebi postavljati najviše moguće standarde, ali kada bi se i na nas ostale primijenio standard koji se primjenjuje za Mirelu Holly u ovom Saboru ne bi ostao nitko, u Vladi ne bi ostao nitko u županijama, u našim gradovima doslovce ne bi ostao nitko, u nijednom javnom poduzeću ne bi ostao nitko na svom poslu, počev od HRT-a nadalje. Nema nikog da za nekog nije tražio posao, ako može dobro, ako ne može šta da radim, ne mogu ti pomoći, ali ja na neki način mislim da je čak to i neka obaveza saborskog zastupnika. Slažem se pozicija ministra je bitno drugačija. Ja mislim, ne moram biti u pravu, još jedanput ću reći da je posao zastupnika da ako mu se netko obrati na takav način pokuša barem doći do neke informacije od nekoga u nekoj instituciji. Istina je mi ovdje u ovom Saboru ne odlučujemo, tako reći o ničemu, ne odlučujemo niti o jelovniku u našoj menzi dolje. Pa nas nitko neće ni prozivati ako nešto ne napravimo, e slažem ministri su nešto drugo. Ako iz željeznice ide doma 3 hiljade ljudi, onda zašto ne bi svi u ovoj zemlji bili, koji tamo rade, zapravo na željeznici u istoj poziciji. Međutim, još nešto ću reći, na dan 31.12.2011. godine u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj radilo je 293049 radnika. U travnju 2012. radi 296548 radnika, ili u travnju 2012. u javnom sektoru imali smo 3499 radnika više nego na dan 31.12.2011. godine. 31.12.2011. godine. I sad da ne govorim po ovim djelatnostima, ali uglavnom se tiče jasno obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, nešto javne uprave i obrane, a i mogu reći u javnoj upravi i obrani 26 više, obrazovanje 1823, u zdravstvu i socijalnoj skrbi 1650, ukupno 3499 prema podacima ovog Hrvatskog zavoda za statistiku. To je bilo prije, onog za mene dobrog zakona kojeg recimo predlaže gospodin Mršić. Ponavljam, trebamo si postavljati maksimalno visoke ili najviše moguće standarde, ali teško da ćemo izdržati ako si postavljamo veće standarde, no što jesu u jednoj Austriji, Engleskoj, Francuskoj, ne znam Sjedinjenim državama itd., Ok, sve se može, ali kao što čovjeka, neko kaže može ubiti prejaka riječ, tako i previsoko postavljena letvica dovest će do toga da će nam se uvijek dizati i da nećemo moći tu letvicu preskakati. Drugo je pitanje, o čemu je govorio i zastupnik Lesar. Kako je mogao procuriti u javnost jedan, nazovimo ga to tako, privatan mail? Tko tu kome radi iza lađa, zašto je to postalo aktualno tek tri mjeseca po puštanju, slanju tog mail-a? Da li netko prijeti gospođi ili gospođici Mireli Holly? Ja želim vjerovati, u to sam uvjeren da će gospodin Zmajlović biti dobar ministar, želim vjerovati da će voditi interes i o investicijama i o profitu, bez toga jednostavno ne možemo opstati, kao i o samoj zaštiti prirode. Jasno da dolazeći iz Istre najviše me normalno tangira evo taj energetski projekt kao što, o kojem javnost stalno govori, a to je Plomin. Ako sam s mogao razgovarati, onda sam mogao razgovarati s gospođom Holly i zato mi je doista krivo da onda Istina bog, ništa nisam ni tražio, ništa mi nije trebao, ali ako ništa drugo mogao sam razgovarati i zato sam je iskreno poštovao. Poštujem jasno interes i Vlade i premijera ili volju premijera, zato ću glasati za ovaj prijedlog. I još nešto, ne znam koje to ministarstvo ili u kojem ministarstvu o tome odlučuje, kada će se u ovoj zemlji regulirati tzv. taj status tzv. turističkog zemljišta? Zašto PIF-ovi, zašto strani vlasnici, zašto banke u stranom vlasništvu, tajkuni, monopolisti ne plaćaju isto i isto to zemljište mislim? Znači velikima smo i ove godine ni manje ni više poklonili 100 ili 200 milijuna kuna uz našu obalu, a tim drugima, malima naprosto deremo ovaj kožu. I za kraj, ovaj jučerašnji naslov iz jednih novina "Da kraljevi smeća su mi poručili reciklirat ćemo te i baciti u smeće." Što je to, da je posao krupan posao, veliki posao sa tim smećem, to je vjerojatno točno. Da su čak i neke nevladine udruge bile upregnute, npr. u rušenje Kaštijuna od tih kraljeva smeća, to je meni jasno. Možda je to teško dokazati, ali nije to daleko od istine, jasno taj projekat će ići. Osigurano je u europskim fondovima 107 milijuna kuna i zasigurno će to odlagalište biti primjerenije potrebama juga ili Istre, svejedno, no što je to sada slučaj. Znači razvoj da, investicije da, gospodarstvo da, ali isto tako minimum nekako je da zaštitimo taj okoliš. I kad sam rekao kod, i maksimalno uključiti građane, bilo da je riječ, ne znam o Kaštijunu, bilo da je riječ o Plominu. Hvala Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade, potpredsjedniče, kolega saborski zastupniče, gradonačelniče i najvjerojatnije budući ministre. Poslan je e-mail, dignut je DORH, dignuta policija. Nije ovdje više važan sadržaj tog e-maila nego je važno tko je dao medijima taj e-mail. No, gore i od tog e-maila, dakle od elektroničke pošte je što je ovaj Hrvatski sabor većinom glasova Kukuriku koalicije, dakle SDP-a, HNS-a, HSU-a, IDS-a donio niz zakona po kojima se u svim, dakle bez pisanja e-maila, slanja sms poruka, bez nazivanja mobitelom mogu zaposliti u svim državnim službama, u kabinetima ministra, u ministarstvima, u Saboru, u Vladi stranački poslušnici. Dakle, čitav niz zakona je donesen gdje se mogu zapošljavati stranački podobnici, a da nije podignut ni Bajić, ni DORH, a boga mi ni novi ministar policije Ostojić. I to hrvatsku javnost, odnosno hrvatske medije, pa ni Kukuriku koaliciju, ni predsjednika Vlade apsolutno ne zabrinjava. Podignut je sada DORH. U onom bivšem sustavu, dakle onih 8 godina netko je dobivao i nagrade za zviždača godine kada su se određene stvari dešavali u INA-i, u javnim poduzećima. Međutim, sada se očigledno želi tog Pedra razapeti na stup srama jer se usudio iz jednog javnog poduzeća, iz HŽ-a, a možda čak i iz centrale SDP-a na Iblerovom trgu poslati medijima taj sporni e-mail. Ja ću podsjetiti da sam evo upravo sa ove govornice u ime kluba HDSSB-a upozoravao čemu vode ovi zakoni zapošljavanja bez natječaja, da će dovoljno biti bez obzira što je prvi potpredsjednik Vlade poručio hrvatskoj javnosti da manje telefoniramo pa ćemo bolje živjeti. Vjerojatno je ministrica poslušala prvog potpredsjednika Vlade, pa nije telefonirala, nego je slala daleko jeftiniji elektroničku poštu svom kolegi u Hrvatskim željeznicama i na taj način prije svega napravila jednu političku glupost, ali i pokazala sve ono što sam upravo za ovom govornicom govorio kada sam nazvao kuma i rekao da mu je dovoljno da se upiše u SDP i da vrlo brzo će dobiti mjesto u ministarstvu za istraživanje ruda i gubljenje vremena.

Osim stranačkom zapošljavanja nije se ništa pokrenulo. Čitao sam program Vlade Republike Hrvatske, gospodine premijeru, program za mandat od 2011. do 2015. Čisto sumnjam da ćete izdržati do izbora 2015. Ali ovaj program slobodno možete poručiti građanima i građankama da me ne bi netko iz Odbora za ravnopravnost spolova ponovno prozvao možete poručiti da ovaj program više ne postoji, da onaj plan 21 ne postoji, da ništa što je zapisano u tom programu ne postoji, da je sve bila obmana svih građana Republike Hrvatske u onoj izbornoj kampanji i da jednostavno morate objasniti građanima, meni je jasno kao saborskom zastupniku opozicije, ali i velikoj većini građana Republike Hrvatske da ovaj plan jednostavno više ne postoji, da danas imamo gotovo rekordan broj nezaposlenih, gotovo 350000, da imamo gladne radnike, seljake i umirovljenike, da imamo pad bruto nacionalnog dohotka, da imamo pad proizvodnje od gotovo 9%, da imamo niz situacija u kojima smo uništili i otežali standard građana Republike Hrvatske. Ne mislim tu samo na ono podizanje PDV-a na 25%, nego mislim i na sve ono što utječe na standard običnog stanovnika ove Republike Hrvatske kada ode u prvu trgovinu gdje mu je sve poskupjelo bez obzira što Vlada ili ministri u Vladi govore da građani bolje žive samo nisu još toga svjesni. Svi Građani Republike Hrvatske danas izuzetno teško žive. U ovih 6 mjeseci donijeli smo jedan izuzetno simpatičan zakon jer smo prevarili sve one koji su izišli na izbore 2009. gdje su neposredno glasali za gradonačelnike i njihove zamjenike. Ja ne sumnjam da je kolega Mihael bio dobar gradonačelnik Jastrebarskog i da bi to vjerojatno to trebao i ostati do kraja mandata, a ne kao u nekoj u nekoj monarhiji sukladno tom zakonu od ona dva zamjenika izabrati ljepšeg i kazati e sad ćeš ti biti gradonačelnik do kraja mandata. I to je bila velika prevara. Tada smo to nazvali, ja prvi Komadininim zakonom i žao mi je evo što je i kolega Komadina otišao vrlo brzo s tog ministarskog mjesta. Ali očigledno da u Vladi nije razmišljao na isti način kao što to razmišlja i većina u Vladi Republike Hrvatske i vjerujem da je otišao radi Žute Lokve. Tu su u svakom slučaju i stalni sukobi, neću spominjati plin, struju i prevaru ponovno građana jer nije to bilo povećanje od 20% nego daleko više. Tu su stalni i oprečni sukobi u Vladi Republike Hrvatske. Ja gledam dnevnik kao i svaki građanin Republike Hrvatske. Guverner Narodne banke izjavi kako mu je u u razgovoru sa premijerom, odnosno predsjednikom Vlade rečeno da mora otići. Istovremeno u istom dnevniku ministar financija kaže da mu je žao, da je iznenađen i da doista ne zna razlog zbog čega guverner odlazi. Imali ste čitavo vrijeme priču o decentralizaciji, o nezapostavljenoj Slavoniji i Baranji koja je sada još zapostavljenija u ovih unazad 20 godina, a umjesto decentralizacije s onom mini poreznom reformom dobili smo grubu centralizaciju, Nešto što je vezano za zaštitu okoliša, ja doista ne znam tko su kraljevi smeća koji su priprijetili bivšoj ministrici, ali nisam nigdje čuo da se policija i DORH s jednim takvim prijetnjama želi obračunati. Ne vidim razloga zbog čega bi novi ministar trebao imati zaštitu. Budući gospodine ministre, Strategija regionalnih deponija na području RH je pljačka. Lokalne samouprave pljačka države i to će vam biti osnovni problem, ne PET ambalaža nego borba protiv velikih i svjetskih i europskih konzorcija, borba protiv promašene strategije koja EU prodala Hrvatskoj, strategija koju je EU odavno odbacila iz svih svojih zemalja, a prodala tu tehnologiju po vrlo skupim sredstvima RH. Na samom Na samom kraju jel će ovaj dio govoriti i moj kolega iz kluba i predsjednik kluba gospodin Dinko Burić, klub HDSSB-a će biti protiv iz svih ovih razloga. Ja vam želim sreću u radu jel će većina u ovom Saboru u svakom slučaju to izglasati, ali u ovom trenutku ne razlikujemo se Hrvatska od Grčke i Hrvatska je jednaka Grčkoj. Iz svih razloga koje sam naveo. I priznajmo građanima RH da vrlo teško možemo pronaći strategiju i ova Vlada koja može ovu zemlju izvući iz krize i da se nalazimo u mnogo većoj banani nego što smo to bili prije 8 godina. Hvala.

uvažene dame, kolegice i kolege. Na kraju bih želio zaključiti nakon svega što je rekao moj kolega da je nedopustivo zbog hrvatske javnosti da se mi danas ovdje bavimo ustvari izvrtanjem teza. Ne govorimo o ključnim stvarima i moram priznati da sam neugodno iznenađen i raspravama koje bacaju prije svega svjetlo na činjenicu da su bivšoj ministrici Mireli HOly bile upućivane prijetnje. Ukoliko je to točno, to je strašno. Dakle, to je za svaku osudu. Ali mi danas raspravljamo o prijedlogu za imenovanje novog ministra ne zbog prijetnji koje je dobivala bivša ministrica, nego zbog nečega što je učinila, a nije se smjelo učiniti. Činjenica je da je ovo već drugo imenovanje odnosno druga zamjena ministra. Prvi zbog nekih drugih razloga, ali ovo što se dogodilo sa mailom gospođice Mirele Holy je nedopustivo i nije dozvoljeno da se hrvatsku javnost i premijera sada da se u hrvatskoj javnosti premijera ovdje predstavlja i sa hvalospjevima. Ja sam apsolutno u ime kluba protiv toga jer nije ovo kako je ovdje rečeno čini mi se dokaz sustava političke odgovornosti. Ne, nego je ovdje riječ o nečemu što je premijer bio dužan napraviti. Treba baciti svjetlo i na to da je predsjednik Vlade to što je napravio i naredio bivšoj ministrici zato što je uhvaćena sa prstima u pekmezu kako se to kaže i sa mjesta sa kojeg je to napravio. I to je skretanje pozornosti javnosti da je to bilo iz vile gospodina Emila Tedeschija i to je pitanje da li je u skladu sa normalnim ponašanjem jednog predsjednika Vlade. Ali kada je u pitanju ono što je ovdje ključno, to je zašto je došlo do promjene ministra. Došlo je zbog toga što je nastavljeno sa ponašanjem kako je to bilo i u prethodnih 8 godina. Obećali ste građanima da ćete biti drugačija, a ne samo druga vlast, a nastavili ste sa klasičnim primjerom nepotizma. Nije tu problem samo u ponašanju ili onome što je napravila gospođica Mirela Holy u tom mailu. Ono što smo imali u HDZ-ovoj vladi često apostrofirali kao poznato barba Lukino pismo, ovo nije ništa drugo nego samo malo modernije. Ovo je pismo, ovo je mail pošta Mirele Holy. Prema tome, osnovni problem jest u tome što sadašnja vlast u ovih 6 mjeseci ne pokazuje drugačiju želju odnosno ne pokazuje želju za drugačijim ponašanjem nego što je to radila prethodna vlast. I to je osnovni problem i to je ono što zabrinjava hrvatske građane. A što je trebalo napraviti nakon što je ovo otkriveno? Pa nije valjda trebalo vršiti javnu pohvalu već je to za svaku osudu. Nije problem ove Vlade samo to pismo, problem je i kadroviranje i u nadzornim odborima i u upravnim vijećima. Pa pogledajmo što se radi i od prvog potpredsjednika hrvatske Vlade, ne možeš ući ako nema, dobro je rekao Zoran Vinković prije moj kolega prije nekog vremena, ma vrijedi ono halo kume. Ako nemaš člansku iskaznicu SDP i HNS ne možeš ući niti u jedno upravno vijeće, niti u jedan nadzorni odbor niti možeš biti imenovan bilo kojim direktorom poduzeća. Prema tome, nepotizam, a moram reći i nesposobnost u ovih 6 mjeseci je osnovna karakteristika ove sadašnje Vlade, na žalost svih građana pa i nas iz HDSSB-a, kao što je bilo korupcija i organizirani kriminal karakteristika HDZ-ove vlade u prethodnih 8 godina. I ovakvim načinom rada bojim se da ubrzo nećemo biti u prilici birati samo pojedinog novog ministra nego birati cijelu novu Vladu. Mislim da bi to za RH bilo i najbolje. I samo zaključno još reći, zao mi što u ime kluba HDSSB-a moram konstatirati da nakon svega 6 mjeseci nove hrvatske vlasti imamo situaciju da se s pravom može reći da je SDP i i KUkuriku koalicija jednako HDZ-ovoj vladi onih prethodnih 8 godina. Zbog toga nećemo poduprijeti ovaj prijedlog, a pozivam premijera, predsjednika hrvatske Vlade da dobro povede računa o činjenici da nije ovo izolirani slučaj nego da će i biti ako se ovako nastavi, bojim se jako puno posla mogli bi mijenjati ministra svakih mjesec dana ako baš budete imali želju čistiti redove zato što se zapošljava po stranačkoj i političkoj podobnosti. Hvala lijepa. Gospodin premijer Zoran Milanović. Izvolite. Puno se govori u politici i u javnosti o dojmu kakav je dojam, kakav će dojam određeni potez, posjet ili riječ ostaviti na ljude, a puno manje o vrijednostima što je dobro, a što je loše, što je moralno, a što nemoralno, što je zakonito, a nezakonito. Postoje među nama oni koji polaze od pretpostavke da su ljudi kratke pameti i da nisu osobito perceptivni, intuitivni, da ne znaju i da se njima može lako manipulirati i zavade ih na galamu, to smo vidjeli. Vidjeli smo i da je u ovom Saboru bilo izravne prozivke recimo predsjednika Republike da se njegova obitelj nakon rata uselila u stan u Zagrebu iz kojeg su izbačeni pripadnici jedne proganjane etničke zajednice u Drugom svjetskom ratu i nikom ništa. Moguće je prema svojim biračima ići na takav način, tretirati ih kao neuke, nepametne, niske ili s ljudima komunicirati kao sa dostojnima, sa građanima vjerujući da će vas shvatiti da ste dovoljno jasni u svojim gestama i sadržaju i da razlikuju vrijednosti. Uvijek se može na galamu. To je to, nema ispravaka krivog navoda, ali samo jedna činjenica oko zakona, zamjena gradonačelnika. Još jednom, ako može u Sjedinjenim Američkim Državama potpredsjednik mijenjati predsjednika Sjedinjenih Država kad ovaj ode s dužnosti ili mora otići onda može i u Zagrebu i u Đakovu i u Jastrebarskom. To je moje mišljenje. o svemu tome će svoje mišljenje dati hrvatski birači i hrvatski Ustavni sud. I još jedna stvar, zakonska mogućnost zapošljavanja, privremenog zapošljavanja suradnika u kabinetima ministara, dakle na rangu nižih dužnosnika prema principu revolving door, dakle dođeš sa vlašću, odeš sa vlašću, nema tamo da zapošljavaš nekoga iz svoga kraja, rodbine, svog atara ili svog otoka, nema toga, gotovo je s tim. To je model koji savjetujem i vama tamo gdje imate povjerenje građana i buduće nekoj vlasti jer to je pošten model. Probale su ga mnoge etablirane demokracije, među ostalim zato i jesu tako evolvirani. To mi radimo. A ja ću vam vrlo rado kad me to pitate odgovoriti koliko je ukupno ljudi, koliko je ukupno ljudi ova Vlada na takav način privremeno angažirala nezaposlivo jer ti ljudi idu. Nećemo ih smjestit nakon dvije godine u neku upravu ili odjel, idu. Oni su obilježeni. Zna se kako se zovu Marijan Matković, Petrović, Horvat, sasvim svejedno, ne mogu ostati u sustavu. E vidite, to je nebeska razlika, ogromna je, to su čisti računi. Pitajte me drugi puta koliko sam ljudi na koliko sam ljudi na takav način zaposlio u Kabinetu predsjednika Vlade i u Vladi. Samo me pitajte pa ću vam rado odgovoriti, a onda će vas građani pitati kako vi zapošljavate tamo gdje imate povjerenje građana. Ja namjerno kažem povjerenje građana jer građani daju povjerenje, sve te vlasti i sve te administracije su legitimne. Ja sam na to pitanje spreman odgovorit svakog trenutka. Koga sam doveo u svoj ured, tko su članovi stranke i koliko je članova stranke angažirano, po kojim kriterijima u državnoj upravi. Pobjeda na izborima znači i angažman najkvalitetnijih stranačkih ljudi. Užasno osjetljiva stvar na koju je javnost jako alergična. Nažalost ovaj slučaj o kojem ovdje govorimo je nešto što se dogodilo, moralo se dogoditi. Pitajte me, pitajte me. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče. Netočan je navod gospodine predsjedniče Vlade da pobjeda na izborima znači i pravo zapošljavanja najkvalitetnijih stranačkih ljudi. Prema tome, to je apsolutno netočan navod jer pobjeda na izborima znači da opravdate, da ona obećanja koja ste dali i da zapošljavate ljude po stručnoj sposobnosti, a ne po stranačkoj i političkoj podobnosti. Jer podsjetit ću vas i na definiciju nepotizma ako ste zaboravili, da se radi o popunjavanju radnih mjesta članovima vlastite obitelji ili davanju prednosti pri zapošljavanju poznanicima ili stranačkim prijateljima. Prema tome, niste dobili pravo pobjedom na izborima da zapošljavate najkvalitetnije kako vi kažete stranačke kadrove nego ljude koji su sposobni radit posao da bi Hrvatsku izvukli iz krize. Bojim se ako ovako nastavite vi nemate uopće ni dovoljno kvalitetnih kadrova da biste to sami mogli napraviti. Pa shvatite to već jedanput da bi trebalo konačno uzimat ljude koji nešto znaju bez obzira pripadaju li bilo kojoj političkoj stranci ili ne pripadaju. **Šprem, Boris (SDP)** Da, ne znam po čemu ste ispravljali po vama netočni navod ali taj institut nažalost još uvijek postoji. Gospodin zastupnik Zoran Vinković, također ispravak netočnog navoda. Izvolite. Želim ispraviti netočan navod gospodina predsjednika Vlade koji kaže da ga pitamo, a ja pitam njega kada obzirom da nema aktualnog sata jer se ova sjednica odvukla unedogled i vjerojatno će nastavak ove sjednice biti u 9. mjesecu. Ali evo pitat ću sada što je sa decentralizacijom Hrvatske. Ovo je potpuna centralizacija, jedinice lokalne uprave i samouprave umiru. Zoran (SDP)** Gledajte, ja ću zadržat ovakav ton. Ja znam da provocirate jer vam je to jedini način. Dakle ja sam vam rekao pitajte, rekao sam figurativno pitajte, mogli ste to mogli ste to i ne tražim zaštitu od predsjednika Sabora, samo vi zloupotrebljavajte institute i radite od ovog Sabora ono što vi smatrate da je u redu. Uopće se ne zalažem ni za ukidanje ispravka netočnog navoda. Sasvim je svejedno jer želim da ljudi vide kakvi smo političari i ljudi pa ako treba onda ću smireno izaći još pet puta mada imam i druge obaveze ali ovo je važno. Druge obaveze će čekati. Dakle opet me niste pitali jer ne želite čuti odgovor. Sad opet dignite ispravak netočnog navoda ili dignite povredu Poslovnika ili ispravite navod koji uopće nisam rekao, dakle uopće nisam rekao da se nakon pobjede na izborima zapošljavaju stranački ljudi nego da je to obaveza stranke da najkvalitetniji ljudi preuzmu odgovornost i da se angažiraju. To je jako mali broj ljudi. Eto tako rade sve moderne stranke i polažu račune javnosti. Ali pitajte me, opet me pitajte i ispravite nešto što uopće nisam rekao ni sugerirao ni mislio, ja ću se možda javiti za riječ, možda neću. Građani će vidjeti, možda ću im ići na živce ali ću biti uporan i smiren u tome da vas razotkrivam da građani vide tko ste i što ste. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Dinko Burić, povreda Poslovnika. **Burić, Dinko (HDSSB)** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora i vi ste povrijedili Poslovnik, ali je predsjednik Vlade povrijedio članak 214. jer je omalovažavao i vrijeđao zastupnike u Hrvatskom saboru. Govorit da mi našim pitanjima gospodine predsjedniče Vlade provociramo bilo koga je uvreda i omalovažavanje nas zastupnika koji ovdje obnašamo svoju dužnost, a naša dužnost je ovdje govoriti i postavljati sva pitanja. A kad vas već baš tako zanima gospodine predsjedniče Vlade i kad se toliko nudite da vas pitamo koliko ste zaposlili evo ja vam sad najavljujem da ćete dobiti pisani upit mene kao zastupnika i nas iz kluba HDSSB-a točan popis svih stranačkih ljudi koje ste zaposlili kako ste vi rekli jer to vam je pobjeda na izborima dala za pravo. Očekujte to pitanje, a ja ću taj odgovor vaš poimence predstaviti hrvatskoj javnosti. I molim vas da naznačite koji su iz SDP-a, koji su iz HNS-a, koji su iz HSU-a, koji su iz IDS-a, tako mi je svejedno. Nudili ste se, dobit ćete to pitanje a ja tražim odgovor.

je. Ne, ne, neka se to još radi jer se radi. Institut se koristi, imate pravo da ga koristite, imate pravo da govorite. Ja sam vama mogao oduzeti riječ pa vam nisam oduzeo riječ, ja sam jako strpljiv. Ne, ne, ja sam jako strpljiv. Rekao sam završit ćemo sve to. … /Upadica se ne razumije./… Molim vas, završit ćemo sve to, promijenit ćemo Poslovnik pa ćemo to napraviti na jedan konstruktivan način. U redu. Gospodin zastupnik Zoran Vinković, ispravak netočnog navoda. Izvolite. Najprije recite koji navod ispravljate. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Navod koji je rekao premijer da je njegova uloga da će nas razotkriti. ja smatram da uloga predsjednika Vlade, preslušajte gospodine Milanović, nije razotkrivanje zastupnika nego funkcija predsjednika Vlade je da izvuče ovu zemlju iz duboke krize u kojoj je još u dubljoj krizi radi ovih 6 mjeseci. A ja bih vas molio kao predsjednika Sabora da ipak zaštite zastupnike jer ovo kao što je tu rekao prije jedno tjedan ili dva gospodin Kolman ovo je očigledno bio govor mržnje. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite.

kolegice i kolege. Za ovaj specijalni slučaj možda bi bilo bolje da je bio neki drugi, odnosno prvi potpredsjednik Vlade, ovdje jer mi imamo vezano uz ovo imenovanje pitanja koja bi se vjerojatno ticala drugog prvog potpredsjednika Vlade. Međutim, s obzirom da je predsjednik Vlade ovdje uzeo vremena da bi odgovorio na naša pitanja ja ću probati u ime kluba HDZ-a reći ono što nam se čini da je bitno kod ovog imenovanja. Prvo bih rekao da nas ohrabruje činjenica da mlađi ljudi ili mladi ljudi ulaze u izvršnu vlast i da je to jedna dobra poruka i da je to pozitivan pomak mada i kolegica koja je dosada obnašala tu dužnost se može ubrojiti u mlađe kadrove pa onda bi bolje bilo da smo možda neke druge mijenjali. Međutim, naravno kod imenovanja gospodina Zmajlovića postavlja se pitanje zašto se imenuje njega za ministra, odnosno zbog čega ste vi našli za potrebnim zamijeniti dosadašnju ministricu? Ali to je pitanje koje nas vraća 6 mjeseci unatrag, pitanje koje govori o tome da ste imali prilike i da ste tu priliku iskoristili na određeni način drugačije strukturirati izvršnu izvršnu vlast u državi. Napravili ste to i na način da ste pod firmom racionalizacije koja bi podrazumijevala smanjivanje troškova efikasnije i brže rukovođenje, odnosno upravljanje u izvršnoj vlasti vi ste umjesto toga osnovali 4 nova ministarstva koliko mi se čini. Jedno od tih ministarstava je i ovo ministarstvo o kojem danas govorimo, zaštita okoliša i prirode. Vaša kritika dok niste bili na vlasti onoj Vladi je bila najčešće smo čuli riječ da je to bila nekompetentna Vlada. Za razliku od vaše Vlade gospodine Milanoviću ona Vlada je barem imala formalne pretpostavke da je imala školsku spremu koja je dala naznačiti da ljudi koji su obavljali tu dužnost su znali o čemu će raditi, na čemu će raditi i na koji način će voditi svoja ministarstva. Ali bez obzira na to vi ste i prije, a i sada predložili za ministra zaštite okoliša i prirode osobu koja po svojem formalnom obrazovanju i edukaciji nema baš velike veze sa zaštitom prirode. I to je možda i jedan od razloga zbog čega dolazimo u probleme. Postoje dva ministarstva, jedno koje se bavi ako tako mogu slobodno reći agresijom na prirodu. Dakle, građenjem, uništavanjem dijela prirode i drugo ovo ministarstvo koje se bavi zaštitom te iste prirode i nastoji podići standarde zaštite da barem ono što dosada nije narušeno ne bude narušeno ni ubuduće. I čini se da je to, nažalost, glavni razlog zašto kolegica Mirela Holy jer će koliko smo vidjeli u javnim nastupima vratiti se u saborske klupe nije odgovarala uvjetima brze, investicijske, investicijskog tsunamija ako se dobro sjećam najava i onoga što je prvi potpredsjednik Vlade gospodin Čačić najavljivao za izlazak iz recesije, izlazak iz gospodarske krize, velike investicije, velike investicijske pothvate vjerojatno i na uštrb zaštite prirode pa onda kad se je dogodilo da je netko imao za potrebu preispitati te investicije dogodilo mu se da je ovako brzo, neću reći neslavno nego brzo završio svoj kratki mandat u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. A suština je u tome da je ona studija zaštite okoliša koja je potencirala cijelu ovu priču stara 13 godina, da se sada nastojalo vjerojatno vidjeti da li novi uvjeti, novi parametri zaštite očekuju i traže nešto drugo i umjesto toga ispalo je da je zbog mailova koji kruže neovlašteno u državi ministrica Holy izgubila svoje svoje mjesto. A vi ste time rekli e, evo to je dokaz da smo principijelni, to je dokaz da nitko ne može intervenirati za radno mjesto bilo koga u državnoj upravi ili javnim službama i to je princip kojim ćemo se mi voditi. Sad ste nam držali i predavanja o zakonitosti, poštenju, razotkrivanju drugačijeg ponašanja itd. A ja vas onda pitam jer imam također priliku vas sada pitati da li je to princip koji ćete vi provesti nedvosmisleno uvijek i bez iznimke u svim vašim imenovanjima? Da li taj princip koji ste sada primijenili na gospođu Holy vrijedi i kad se imenuju nadzorni odbori trgovačkih društava institucija, ljudi zaposlenih u ministarstvima do nižih razina odgovornosti? Ne ova najviša razina ministara nego onih direktora, ravnatelja koji više ne postoje nego su sada zamijenjeni nekim dugima. Da li ćete taj kriterij primijeniti u svim javnim poduzećima od Plinacra nadalje, i to do nižih razina odlučivanja, do financijskih direktora, do direktora razvoja projekata i svih onih stručnjaka koji su neovisno o svojoj političkoj opredijeljenosti profesionalno obavljali poslove svoje. Nećete to napraviti jer ste vi ti koji ste u prvih 6 mjeseci dosta tih ljudi i promijenili. Neki su se čak, neću ih imenovati, hvalili time kako su dočekali priliku da postanu predsjednici uprava važnih trgovačkih društava jer im je to bio životni san, ili mogućnost karijere iz politike vratiti se u gospodarstvo na visoke pozicije. Dakle, jedna od vaših priča preuzimanja vlasti je racionalizacija državne uprave koju ste otpočeli povećanjem broja ministarstava, povećanjem agencija jer ste osnovali neke nove agencije. S jedne strane SDP se zalagao za smanjenje broja, s druge strane HNS je povećavao broj agencija, i širite jedan spektar nevladinih ili regulatornih tijela koja će teško biti dalje pratiti pogotovo s obzirom na njihovu nadležnost koju u državi imaju. Dakle, racionalizirali niste ništa, ne samo da ste povećali broj ministarstava, vi ste povećali i broj dužnosnika u tim ministarstvima tako da ste ukinuli profesionalna mjesta a na ista ta mjesta imenovali politički podobne osobe, najčešće bez pravog iskustva, stručne spreme i znanja za poslove kojima se bave. I to je ono pitanje koje se veže i uz razrješenje ministrice Holly i imenovanje novog ministra. Pitanje je, da li je onda smijenjena zbog jednog mail-a kojim se zalagala za zaštitu radnog mjesta službenika, dakle čak ne koliko sam razumio ni osobe koja bi o nečemu trebala odlučivati, i da li je to princip koji će vrijediti uvijek i svuda kod vaših imenovanja na sve dužnosti, na najviše i niže funkcije kao što ste to voljeli reći? Čini mi se još jedna reperkusija vašeg ponašanja koja je vrlo bitna, a ovo je već treći slučaj, ako dobro gledamo, da ne govorimo imenima. I naravno da primjer Sjedinjenih američkih država i predsjednika kojeg mijenja potpredsjednik nije nikakav primjer s obzirom na lokalne izbore u Republici Hrvatskoj. Ali kad već uzimate u obzir Ameriku onda ju morate uzeti uvijek kada uspoređujete stanje u Americi i stanje u Hrvatskoj, bojim se da vam vrlo često takva usporedba neće ići u prilog. Ali ono što je bitno, vi ste uzeli građanima na lokalnoj razini pravo da biraju svoje čelnike, vi ste uveli novi princip da bez obzira koliko kratko neki čelnik koji je izborio na poštenim izborima svoje mjesto ode na drugu dužnost, može odrediti drugoga kojeg građani te lokalne jedinice nisu željeli da obavlja tu dužnost do idućih lokalnih izbora makar oni bili i za 3 godine. Dogodilo se na početku mandata ove vaše Vlade, nakon toga dogodilo se i za neke druge dužnosnike koje ste imenovali i sada se to ponovno događa. Ovog puta s jednim gradonačelnikom, kolegom koji je vjerojatno dobiti povjerenje Parlamenta da postane ministar zaštite okoliša i prirode. I on će protivno volji građana Jastrebarskog odlučiti tko će biti njihov gradonačelnik do kraja mandata. To je loše početak za mladog čovjeka na taj način biti ministar, loša poruka svima jer želite pokazati da je Mirela Holly žrtva vašeg principijelnog načina rada. A nije nego je izgleda samo na loš način završila svoj kratki mandat jer se niste unutar koalicije uspjeli dogovoriti koji su prioriteti. Da li je to ovog ovog puta ono zašto se zalaže prvi potpredsjednik ili zašto se zalažete vi ostali u Vladi? I čini mi se da na ovaj način ni ubuduće ne možete očekivati da će izvršna vlast funkcionirati bolje, ali nemojte pred hrvatskom javnošću govoriti o principima i principijelnom ponašanju. Jer kad bi tako to proveli kao što ste ovoga puta napravili za ministricu zaštite okoliša onda bi u roku od mjesec dana, bojim se izgubili većinu rukovodećih ljudi u svim ministarstvima, ali i u svim javnim poduzećima u državi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Samo da vas obavijestim da je isteklo vrijeme za prijavu pojedinačne rasprave, odnosno osim završno za klub, sve drugo. Gospodin premijer Zoran Milanović. Izvolite. Ja se ispričavam ako je moj govor bio predavanje i moraliziranje, ja mislim da nije. Zato ste ovdje zaduženi vi i lijepo je čuti moralne prodike, ali kako sam rekao da se neću vraćati na ono što je bilo. Neću, neću komentirati međunarodno iskustvo i stručnu spremu nekih ministara u toj Vladi, neću komentirati da su u osjetljivim resorima diplomirali na pravu 50 godine života jer to naprosto nije istina, to je bila sjajna Vlada, a ova Vlada vama ne valja. I neću se vraćati na ono što je bilo, ali hoću razgovarati o vrijednostima, ali neću vama govorit što mora vaša vrijednost, ja ću govorit što je moja vrijednost. A još jednom poruka kolegama, pitajte me. Niste opet postavili ono ključno pitanje, koliko ljudi je zaposleno u državnoj upravi po principu rotirajućih vrata u zadnjih pola godine, koliko je zaposleno u mom kabinetu i u Vladi, a onda ćemo doći i na ova druga pitanja, o javnim poduzećima o članovima stranaka. Radujem se toj raspravi, svašta će otkriti. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Nada Turina- Đurić. Izvolite molim. Poštovani gospodine predsjedniče, premijeru, kolegice i kolege. Pa evo budući da bi HNS htio vratiti raspravu na temu o kojoj se danas govori, a to je imenovanje, odnosno prijedlog predstojnika Vlade za imenovanje novog ministra zaštite zaštite okoliša. Nekoliko riječi s naše strane i podrška, odnosno HNS će glasati za ovaj prijedlog. S obzirom, naime Ministarstvo zaštite okoliša jest u stvari svojevrsna prva linija obrane u zaštiti nacionalnih resursa, ljepota, pa i nacionalnih interesa Republike Hrvatske. izuzetno je važno ko je na čelu takvog ministarstva. Na koji način ministarstvo u stvari radi svoj posao? Radi svoj posao tražeći i inzistirajući da se poštuju najviši ekološki standardi koje u ovom trenutku poznajemo. Najviši ekološki standardi su standardi Europske unije. Možda i negdje u svijetu pojedinačnih primjera ima dobrih, ali Europa je u zaštiti i u tim standardima stigla najdalje. Upravo ova Vlada, Vlada gospodina Milanovića na njegov prijedlog u dogovoru sa koalicionim partnerima je po mišljenju HNS-a dobro posložila ministarstva i to baš kod ovog ministarstva je učinila jedan dobar potez. Ovo ministarstvo je odvojila od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, odvojila ga je od potencijalnog sukoba interesa i postavila ga je na vrlo vidno mjesto ove prve linije obrane zaštite ekoloških interesa, interesa zaštite prirodnih resursa Republike Hrvatske. Naravno da je takvom pozicijom ovo ministarstvo postalo i na neki način u istom trenu ministarstvo koje je fokusirano bilo od određenih lobija vezano za zaštitu okoliša, vezano za zbrinjavanje otpada. Znači, fokusiralo se na njega određene pritiske koji se naravno događat će i u budućnosti. I nije za očekivati da se neće događati i za očekivati je od ministra kojeg predlaže mandatar da se tim pritiscima othrva i da ima svoj stav. ponekad inzistirajući na ekološkim standardima koji se kod nas često pretvore pretvore u rasprave o više varijanti dugogodišnjih izrađivanja ekoloških studija i studija uticaja na okoliš, pa i u nekim od ovih slučajeva koji su se spominjali vezano uz ministricu ministricu Holy također konkretno oko hidrocentrale Ombla. Kod nas na žalost su se ti ekološki standardi i primjena ekoloških standarda najčešće pretvarali u natezanje oko prihvatljivih i neprihvatljivih studija. Ono što HNS očekuje da budući ministar konačno uspostavi kriterije tko u stručnom smislu, kojemu se daje na izradu takve studije koji su kriteriji i šta ćemo prihvaćati, a šta nećemo prihvaćati. Jer uistinu imati 4 studije, izrađivati ih 10 ili 15 godina je nešto što je za Hrvatsku u ovom trenutku apsolutno neprihvatljivo. Naravno da se ovdje otvorila tema otvorila tema pritiska lobija investicijskih banaka itd. štos ve ide uz to. Međutim, moramo znati da mi u ovom trenutku plaćamo za naš standard izuzetno skupu struju, izuzetno skupu energiju. Mi moramo znati da su samo dva projekta veća, energetska projekta pripremljena u Hrvatskoj. To je hidrocentrala Ombla i to je Plomin 3. Da li ćemo odgovorno pristupiti uz pomoć ovog Ministarstva zaštite okoliša realizaciji tih projekata ili ćemo naručiti još 5 studija. To je u stvari odgovor koji mora dati budući ministar, odnosno ovo ministarstvo. Mi u te projekte moramo ići, jer ako ne budemo išli u te projekte, naravno uz zadovoljavanje najviših standarda koji su mogući onda će gospodin Milanović za tri godine vjerovatno odgovarati na još teža pitanja, a to je zašto je struja u Hrvatskoj ili energenti u Hrvatskoj su skuplji za 20, 30 ili ne znam koliko posto. Naša nesposobnost da nađemo pravu mjeru, da budemo efikasni ali i odgovorni prema budućim pokoljenjima plaćaju i platit će tko? Građani Republike Hrvatske. Naravno za tri godine, tri i pol godine odgovarat će ova Vlada, odgovarat će predsjednik, potpredsjednici, nadležni ministri. Naprosto u cijelom ovom poslu svatko mora odraditi svoj dio i pravo je resornih ministara koji imaju investicije pod sobom da te investicije guraju, da te investicije pokušaju dovesti do realizacije. To im je obaveza, za to su položili zakletvu. A isto tako je zadatak ovog ministarstva da te projekte prilagodi, odnosno da inzistira da se prilagode najvišim ekonomskim standardima. I mi u HNS-u ne vidimo u čemu je tu problem. Naravno da će tih tenzija uvijek biti, naravno da će tih sukoba, da će pokušaja pritisaka uvijek biti, da će ih biti sa jedne i da će ih biti i sa druge strane. Naš je zadatak hitno popraviti energetsku situaciju u Hrvatskoj. Hrvatska je energetski ovisna, vrlo neučinkovita unija, nije jedini razlog Europska unija i naš ulazak u Europsku uniju da se prilagođavamo u standardima, nego su razlog prije svega naši građani. Ako se zna da je jedan od najvećih kapitala Hrvatske naš prirodni resurs, naši nacionalni parkovi, naši parkovi prirode. Nekima bi se moglo činiti da je cijela Hrvatska jedan veliki nacionalni park. Proizlazi da moramo naći pravi balans, pravu ravnotežu. I ja se nadam i Hrvatska narodna stranka se nada da će ministar, budući ministar Zmajlović upravo na tom poslu biti uspješan. Hvala lijepa. Hvala vama. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Kolegica je rekla da kod nas su usvojeni najviši ekološki standardi europski. To je neistina. Kod nas su i usvojen standard koji se zove politička ucjena da ne kažem politički dogovor koji očigledno ovdje ne postoji. Jer kako tumačiti riječi prvog potpredsjednika Vlade nakon ostavke Mirele Holy dosta je dječjeg vrtića, idemo raditi. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Pa ne čudi me da je Mirela Holy dala ostavku jel to je etično, ali me jako čudi da je premijer prihvatio tu ostavku. Naime, ona je bila dio tima, žena koja je bila pod velikim pritiskom, žena čiji sam ja rad pratila i koja je zaštitu prirode i okoliša živjela. Ona možda je napravila par gafova ali puno manje od nekih ministara koji sjede tu u Vladi i koji su stekli sve ono što imaju zahvaljujući svojoj politici. Dakle, mi smo jako licemjerni ovdje. Da su sve ove vlade do sada imale poštene, pametne, vrijedne ministre pa dobro, žena je napravila veliki gaf i mora otići jer nitko do sada takvo nešto nije napravio. Mi jako dobro znamo kako se radilo od devedesete Ja imam jednu manu što sam tu od devedesete i pisala sam i volim pisati jer mi je to bilo u poslu i znam jako dobro tko je u Hrvatski sabor došao devedesete bez ičega a tko sada što ima. Dakle, jako smo licemjerni. I zanima me zašto niste stali iz nje malo jače, jer kažem to možda nije etično ili nije etično ali nije napravila nikakvu veliku grešku da je morala otići sa ovoga posla. To vam je isto kao da netko ukrade 100 milijuna kuna, a netko 10 kuna i onda ćete vi zatvoriti ovoga od 10 kuna i govoriti kako ste pošteni i nešto veliko napravili. Ja vjerujem da je ona trebala ostati tu i zanima me pošto mi nemamo rezervnu Hrvatsku nemamo ni tisuće i tisuće kilometara gdje možemo odlagati nekakav opasni otpad, zanima me da li je ona morala otići jer je stala na put kraljevima otpada i sumnjivim investicijama ili je doista samo zato samo radi toga pisma u kojem by the way nije tražila da nekoga zaposli nego je jednostavno tražila da se tu osobu ne šikanira. Hvala lijepo. Najprije gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo. Predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade. Kolegice Tomašić ponukao me vaš govor o Mireli Holy. Reći ću jedno, siguran sam da je Mirela Holy bila jedna od najsposobnijih ministara vaše Vlade, gospodine predsjedniče Vlade. Poznajem kolegicu kao zastupnicu, smatram da je pogriješila što je na taj način htjela nekom pomoći, a dala je ostavku jer je poštena. No, siguran sam i u to da njena tužba koju je podnijela kaznena prijava da sumnju na praćenje, prisluškivanje daje jednu jaku političku poruku i smatram da to ne smijemo ignorirati. Ako postoji strah gospodine predsjedniče Sabora isto tako već u nekoliko navrata stvara se paranoja, fobija oko rade naše obavještajne zajednice. Smatram da i vi predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, ali predsjednik Republike treba stati na kraj tome. Mi moramo biti slobodni građani ove zemlje i slobodno i časno i pošteno raditi svoj posao. Trebamo iz ovog Visokog doma naložiti nadzor tajnih službi SOA-e i rada tajnih službi. Podržavam Mirelu u njenom radu i u njenoj prijavi i smatram da to ne smijemo zanemariti kao zastupnici sam siguran da nešto u njenoj smjeni ne štima. Ovo je tehnička stvar danas prijedlog novog ministra i promjena u Vladi, no smatram da kaznena prijava Mirele Holy i i sumnja u prisluškivanje i nadzor baca ozbiljno sumnju u rad SOA-e, Obavještajne zajednice i u rad svih službi koje trebaju raditi u interesu građana, a ne u interesu bilo političke promidžbe, bilo rušenje ministara, bilo sramoćenja zastupnika, bilo sramoćenja građana ili bilo koga. Zna se tko može dati nalog za prisluškivanje i praćenje Vrhovni sud u pojedinim slučajevima i USKOK u onim kriznim situacijama kada treba u roku od 24 sata djelovati. Smatram gospodine predsjedniče Sabora i zastupnice Tomašić da na tom tragu mi zastupnici Hrvatskog sabora trebamo dići glas, trebamo konačno stati na kraj paraobavještajnoj zajednici u RH. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem. Vidite uvažena kolegice nisu svi licemjerni zastupnici. Možemo pričati i možete vi se polako i smiješiti međutim mi ovdje govorimo o jednom mailu. Ja pitam što je sa zakonima koji su omogućili zapošljavanje bez natječaja, bez škole, bez adekvatne stručne spreme? Kao što kaže predsjednik Vlade Milanović, sistem rotirajućih vrata. Uđeš sada, iziđeš kada budeš išao u mirovinu jer se niti broj ne zna, niti koji su to ljudi, osim da su članovi stranke. S druge strane ono što posebno želim apostrofirati, imate danas slučaj u Hrvatskoj budući ministre vjerojatni zaštite okoliša, da imate sustav regionalnih deponija koji su, a ja bih volio da netko spomene tko su to kraljevi otpada u Hrvatskoj, tko su oni, kako se zovu? Ja ne znam. Pa zato postoji Državno odvjetništvo i policija, kažite, tko je kralj otpada. Ali postoje jedinice lokalne samouprave koje su nasjele na Strategije EU o stvaranju regionalnih deponija koje je EU napustila i ta je tehnologija prošlost EU. Mnogi gradovi i općine plaćaju sada velike i masne milijune kuna i eura radi tako potpisanih sporazuma. Da li je kralj otpada saubermaher, … u Hrvatskoj ili su to neki lokalni članovi političkih stranaka? Evo ja sam rekao njih dvije tvrtke koje su kraljevi otpada u Hrvatskoj. ali znam izričito za vašu stranku, za Osijek i Osječko-baranjsku županiju da isto tako zapošljavate i nećete zaposliti ljude koji su druge stranke. Ako želite dat ću vam i imena. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Replika, gospodin zastupnik Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo gospođa Tomašić je govorila o ostavci Mirele HOly. Naime, ta ostavka je pokazala zapravo i tu se moglo iščitati tri stvari. Prva Prva je da je bivša Vlada zapošljavala ljude putem natječaja ne gledajući na političku orijentaciju što je bilo vidljivo iz elektroničke pošte gospođe Holy. Drugo je da se ti ljudi sada šikaniraju i treće je ako se već šikaniraju i moraju ta poruka je pokazala da se zaštita ljudi bliskih SDP-u a da se maknu oni koji su zaposleni za vrijeme HDZ-a. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Dobro je da je demokracija ovako strukturirana, ali ima jedna zamka, teško se probija istina. Dakle, koga god slušate ili gledate kao … ispada da govori istinu. Sve zvuči jako uvjerljivo pa i ovo zadnje, predzadnje sve ima neke svoje argumente ali kada bismo dopustili da svatko govori u svakom trenutku onda to ne bi bio Sabor. Što je istina to će na kraju ljudi razlučiti. Neki među nama ih smatraju inteligentnim bićima, a neki objektivno manipulacije. Mene jako raduje ovakva razina empatije, sućuti i podrške radu Mirele Holy, inače jedna od mojih najbližih suradnica pa i prijateljica u stranci i sam sam svjestan koliko je to bilo teško. Istina, nisam do sada vidio takvu razinu potpore, nisam je vidio uopće. Sada je vidim, a o motivima za tu potporu i za duboko razumijevanje neka prosude građani jesu li oni iskreni ili možda baš nisu iskreni. Što se tiče razloga za njezinu ostavku koju sam prihvatio opet kažem teško mi je, ali postoje određeni kriteriji. Vidjeli ste radi čega je predsjednik Savezne Republike Njemačke prije nekoliko mjeseci morao dati ostavku. Pozivam sve da analiziraju taj slučaj i neka to ne shvate kao moje predavanje ili dociranje. U zemlji iz koje ste došli i gdje ste naučili visoke demokratske vrijednosti, radili kao policajka, slični slučajevi se nažalost tretiraju na isti način. Znam to iz literature, iz iskustva, pa i iz razgovora barem dvojicom najviših dužnosnika federacije i predsjednika provincije i to je tako. Jel mi drago zbog toga, tako je, naprosto tako je. To su stvari na koje se moramo priviknuti, a evo predstava ide dalje i dobro je da ide i dobro je da ljudi imaju priliku razlučiti istinu od neistine. To je vraški teško. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka. Gospodin zastupnik Vinković, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Evo želim ispraviti navod premijera, nije ovo predstava, ovo je sjednica Hrvatskog sabora. Ako hoćete u predstavu odite u HNK-a. No predsjednik Savezne Republike Njemačke je dao ostavku iz moralnih razloga zato što je posudio novac od prijatelja, ministar obrane zato što je kupio doktorat, stranke kojoj je pripadala gospođa Ruža Tomašić. On je doduše falsificirao doktorat ili magisterij. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite. nepažnjom, a bio je dobar onda dobije nekakvu opomenu, ukor, ali ne mora dat ostavku. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Pojedinačna rasprava dalje. Gospodin zastupnik Branko Vukšić, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Sasvim sigurno da je pravo Vlade, pravo premijera tako dugo dok ima većinu postavljati i smjenjivati ministre. O tom činu zapravo i ne treba raspravljati, ali treba raspravljati o okolnostima u kojima je gospođa ministrica, sada već bivša smijenjena, odnosno okolnostima u kojima je dala ostavku. Slučaj ministrice Holy zapravo potvrđuje jednu žalosnu činjenicu, a to je da korupcija u Hrvatskoj više nije glavna tema. Kao da se nožem odrezalo sve ono, sve nepodopštine u privredi, u javnim službama kad je nastupila Kukuriku koalicija. Je li to tako, sasvim sigurno da nije, to je laž. Ministrica Holy je zapravo upozoravala vrlo glasno na korupciju. Ministrica Holy je više puta uputila vapaj javnosti da se nešto događa što nije dobro, da se događa u jednom resoru koji je vrlo profitabilan. Vlada niti premijer te Vlade nije reagirao na te vapaje. Sada se reagira načelno, nije se reagiralo glasno kada je trebalo. Ministrica je između redaka govorila zapravo da je resorom kojim je ona upravljala zavladala mafija i u njenim istupima nakon što je podnijela ostavku je govorila o tome da iza njezine smjene zapravo ne stoji ovaj pravi razlog koji je naveden, a to je ovaj mail koji je sasvim sigurno za osudu. Nisam toliko moralna osoba da bi se usudio reći da li je to dovoljno velika pogreška za smjenu, ali sam sasvim siguran da je trebalo reagirati prije kada je gospođa Holy reagirala da se događa nešto nepoćudno u resoru kojim je ona upravljala. Prije je gospodin premijer rekao da ovo nije kancelarska država. Ja se s tim ne bih složio. Ako nije kancelarska ona je polu-kancelarska sasvim sigurno. Sabor još nije raspravljao o Hrvatskoj narodnoj banci, a već je gospodin Rohatinski smijenjen, medijski je smijenjen, poruke su upućene. Premijer je rekao da ne želi da gospodin Rohatinski više obnaša dužnost guvernera, međutim Sabor je taj koji treba raspraviti, Sabor je taj koji treba prihvatiti da li će on dalje raditi ili neće mada mu je istekao mandat. Jedna od neprimjerenih usporedbi koju premijer je nekoliko puta uputio Saboru je usporedba hrvatskog pravnog pravnog sustava i američkog pravnog sustava. Kaže ako predsjednika SAD-a može zamijeniti potpredsjednik što se u povijesti događalo, tada je sasvim logično da gradonačelnika, načelnika ili župana može zamijeniti isto tako njegov zamjenik. Sasvim sigurno da američki sustav kad bismo primijenili onda ne bismo imali ni premijera. Ovo što se događa u Hrvatskoj je zapravo gaženje demokracije. Vi ste pogazili ono što piše u zakonima, a u zakonima piše da građani biraju gradonačelnika, načelnika i župana. Sa Komadininim zakonom ste napravili jedno pravno nasilje koje se i dalje nastavlja imenovanjem evo kolege koji će nastupiti na mjesto umjesto ministrice Holy. Zato ovdje apeliram da se još jednom progovori o tome da li u Hrvatskoj više nema korupcije, da li je neistinito što je gospođa Holy govorila o tome da je zavladala mafija u njezinom resoru i što će Vlada učiniti da se sve to skupa razriješi. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Gospodin zastupnik Davor Ivo Stier, izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Evo kolega Vukšić, točno ste rekli da nije jedan mail razlog za ovu smjenu. Iz rasprave kluba HNS-a vidjeli smo zapravo da razlog da je HNS izglasao nepovjerenje bivšoj, sada skoro bivšoj, ministrici Holy i da nisu isti kriteriji za sve pa evo to smo i ovdje u Saboru vidjeli kada je zamjenik ministrice za socijalnu politiku u ovom Saboru obećao da se neće promjena Zakona o socijalnoj skrbi koristiti da se politički smjene ravnatelji centara za socijalnu skrb. Explicite je rekao neće se smijeniti onaj u Lugu Samoborskom i odmah nakon što se to izglasalo po naputku potpredsjednice Vlade gospođe Opačić naravno da je taj čovjek smijenjen. Dakle, evo vidite kako nisu isti kriteriji za sve. I naravno da li je onda pitanje ovdje da li će se tražiti isto tako smjena i potpredsjednice Opačić? Da nije mail razlog za smjenu imamo u tome što je i ministar Ostojić jednim mailom smijenio članove onog Povjerenstva za umjetnu oplodnju. I to je premijer rekao jasno i glasno, oni su smijenjeni zbog toga što nova Vlada ima drugi svjetonazor. Dakle, ljudi su smijenjeni zbog svog svjetonazora. Dakle, očito mailovi nisu razlog za ovu smjenu nego kao što smo vidjeli to je očito sukob između prvog potpredsjednika i kluba HNS-a sa ostatkom koalicije.

Ja mislim da je ovo dovoljno upozorenje gospodinu predsjedniku Vlade da nešto nije dobro u toj smjeni i da nešto se krije iza te smjene. Ako to nije dovoljan signal ne znam što je dovoljan signal. Sasvim sigurno da ovdje opozicija, koliko sam vidio između redaka, ne govori to zbog toga što bi naudila Vladi nego smatra stvarno da je gospođa Holy bila dobra ministrica i da je iza ove smjene nije mail nego stoji nešto puno, puno krupnije i valja se, valjda ćemo to vidjeti možda tek

Jakovininim i niz drugih imena i prezimena je doista bilo prevara birača posebno onih koji su izišli na lokalne izbore, ali i oni koji su izišli na parlamentarne izbore. Ali čak i veća prevara je od toga onaj famozni "Plan 21" koji ne postoji. S druge strane ja također sumnjam da sve ono što se dešavalo oko maila ili smjene ministrice Holy što bi ga netko čuvao u ladici 3 mjeseca pa ga onda tek sada iznio na vidjelo, a posebno me čudi šutnja predsjednika Vlade kada prvi potpredsjednik Vlade nakon smjene ministrice Holy kaže dosta je dječjeg vrtića idemo sada raditi. Što idemo raditi gospodine premijeru? Pitam jasno i glasno. Što znači izjava prvog potpredsjednika Vlade nakon smjene ministrice, otišao je dječji vrtić idemo raditi? Što? Gdje i kako? I zašto? To kao predsjednik Vlade ste dužni dati odgovor svim zastupnicima, ali i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Na kraju, da ne govorim u što se sve pretvorio "Plan 21" pa sad ima naziv "Plan 25" i pad standarda hrvatskih građana, mene to i ne čudi jer socijaldemokracija ne živi više u Hrvatskoj, ona je pretvorena u neoliberalizam. Uostalom i sam predsjednik Vlade je rekao da je liberal.

ali je rekao da treba pričekati i da treba provjeriti. Kad se visokom državnom dužnosniku prijeti i kada taj dužnosnik to javno kaže da mu se prijeti i kada je to dužnosnik kojeg nismo uhvatili u laži, kojeg nismo uhvatili u obmanjivanju tada treba skočiti čitava Vlada, premijer, predsjednik Sabora, predsjednik države, ovaj Parlament se dići i reći ovo neće biti mafijaška država. Međutim, to je šutke palo. Što ima veze da netko ministrici prijeti. Kao da je to važno, to ćemo mi potiho riješiti. Potiho se korupcija rješava 22 godine i ovom državom je zavladala mafija, a to smo sad priznali. Hvala. Gospodin predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala lijepa. Imam i vremena i strpljenja za ovakve stvari jer mislim da su važne i dobro je da ovako razmjenjujemo mišljenja i stavove. Ponavljam još jednom niste me opet pitali, 20 puta ste se javili za riječ, imate to pravo, opet me niste pitali koliko smo ljudi privremeno angažirali u državnoj upravi po principu okretnih vrata jer taj princip se primjenjuje samo tamo. Ja čekam da me to konačno pitate i ja sam tu da vam odgovorim na sva pitanja, a onda ćemo proširiti tu raspravu. Prijetnje visokim dužnosnicima, ja sam o tome govorio nešto uvodno. Govorio sam i o tome što sam napomenuo kandidatu za ministra i rekao mu da mora razgovarati sa obitelji, kolege iz HDZ-a su malo kasnije došli pa to nisu čuli, da mora razgovarati sa suprugom i sa obitelji i pitati ih da li se oni slažu sa mogućim takvim načinom života. Mislim da sam vam time dosta rekao. Ali da javno na galamu raspravljam o tako delikatnim stvarima i provjeravam njihovu utemeljenost dovoljno je reći samo da ja Mireli Holy vjerujem. I to je sve. Svatko tko ulazi u detalje takvih stvari je neodgovoran, po meni galamdžija, šarlatan i ugrožava sigurnost i osobe kojoj se prijetilo, ali i istrage. I to je tako. Korupciju se ne može dobiti na galamu. Što se tiče Što se tiče Zakona o gradonačelnicima i Zakona o lokalnoj samoupravi početna teza naša je da su ti zakoni neodgovorno loši, da su doneseni 2009. godine na prepad i to ne čak nužno sa lošom namjerom vladajuće većine nego naprosto amaterski i pogrešno. Ova situacija sa zamjenicima gradonačelnicima je najmanji problem. Ja ću doduše objasniti zašto smatram da je to dobro i ispravno i tu ću si dati još minutu vremena, ali ima cijeli niz nedostataka tih loših i nepromišljenih zakona. Prije svega u odnosu predstavničkog tijela i direktnoj zabrani gradonačelnika. Čitava jedna, ogroman potencijal sukoba zlouporabe je tu naprosto ljudima isporučen. To je loš posao i to ćemo promijeniti. A sada da se vratim na tzv. "Komadinin zakon". Dakle, Zlatko Komadina bi bio predložen za ministra mijenjao se taj zakon ili ne. Dilema je, i to sam rekao ovdje i ponovit ću, bila samo u tome imaju li uz tako loš zakon zamjenici ikakav legitimitet i stavili smo na vagu taj legitimitet direktno izabranih ljudi zajedno s gradonačelnikom, i županom i načelnikom i troškove i koristi organiziranja izbora u sred ciklusa, to košta. S obzirom da smo ovu cijelu priču pokrenuli upravo iz regije u kojoj smo kao koalicija i kao stranka uspješni. Naprosto smo rekli, svjesni kritika i zlouporaba koje će biti idemo na ovaj način, mogli smo raspisati izbore, kako bi oni završili to ocijenite samo ja neću ništa sugerirati. Naprosto, stvar je bila u 4 do 5 milijuna kuna. Tvrdnja da nije moguće uspoređivati Hrvatski i Američki pravni sistem po meni ne stoji, moguće je uspoređivati svaki pravno politički sistem, a naročito pojedina vršna rješenja, a ovo je vršno rješenje. Dakle, imamo s jedne strane legitimitet predsjednika SAD-a koji je na svoj tiket stavio potpredsjednika ili potpredsjednicu koja 4 godine može ili ne mora raditi ništa. Ti ljudi su praktički malo vidljivi. U slučaju nesposobnosti, smijene nastupa potpredsjednik, sa legitimitetom, kakvim? Ocijenite sami kakav je legitimitet potpredsjednika najveće svjetske sile u odnosu na legitimitet predsjednika i kakav je način izbora i nominacije. Po meni, ogromna je razlika u legitimitetu. Ali potpredsjednik mijenja predsjednika ako treba nakon tjedan dana mandata, puni mandat. Ista logika, dopustite mi, uz određene možda male korekcije može vrijediti i u Zagrebu, i u primorsko-goranskoj županiji, i u Bukovju, i u Čakovcu i u Jastrebarskom. I ja mislim da građani to znaju i ovdje govorim principijalno. Imamo loš zakon, treba ga promijeniti i jasnije definirati ovlasti gradonačelnika, župana, u odnosu na predstavničko tijelo. Kompetencije i granice kompetencija kod donošenja proračuna, to su užasno osjetljive stvari. I da, baš zato treba uspoređivati modele, i da baš zato treba uspoređivati parlamentarne, kancelarske ili polu kancelarske sustave. Kažete ovo nije kancelarski, nego polu kancelarski sustav, to ste rekli. Dakle, možda nije kancelarski, ali polu kancelarski. U pravu ste, ali između kancelarsko i polu kancelarskog je ogromna razlika, ogromna razlika. Kancelarski sustav ima jednu od najvećih demokracija u Europi. Mi smatramo da nama ne odgovara, imamo svoj sustav koji je nesavršen, dorađujem ga. Dakle, molim vas, vi ćete ponoviti još sto puta Komadinin zakon, Zmajlovićev zakon. Razumijem političku potrebu da se time maše, naprosto to je bio kadrovski odabir. Ti ljudi bi ušli u Vladu i to vrlo dobro znate, volens nolens. Naš rezon je bio, a krenuli smo od županije u kojima imamo dobru podršku, da želimo naprosto da se ne potroši 5 milijuna kuna, i to smo primijenili. I o tome će se očitovati i Ustavni sud i mi ćemo tu odluku poštivati, ali ja vam iznosim svoj stav on nije rezultat hira ili spletke, nego naprosto dugog razmišljanja evo zadnje 3 godine. To su loši zakoni, ugrožavaju funkcioniranje sustava, nepotrebno dovode do raspuštanja vijeća, do sukoba vijeća i načelnika. Neto je to napisao i netko je za to digao ruku. I za kraj, dakle još jednom vas molim, bio bih sretan da sam ovoliku razinu podrške za rad, sada bivše ministrice Mirele Holly čuo i ranije. Nisam, ni riječi. Možda netko i je rekao nešto pohvalo, ali nisam čuo a pratio. Prema tome kada je hvalite onda znajte da boljeg prijatelja nego u meni i nekima od nas nema. Hvala. Imamo ispravka netočnog navoda 3. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** S ovim predsjednik je rekao da je Zakon o neposrednom izboru čelnika lokalne i regionalne samouprave donesen amaterski. Taj zakon, istina je da taj zakon ima određenih manjkavosti, ali nije donesen amaterski nego je doneseno ovdje u Hrvatskom saboru. Pa čak je i SDP-a glasala za taj zakon. Sad u ovom trenutku je strah od lokalnih šerifa, pa ta ista SDP-a ili Liberalna partija Hrvatske se boji neposredno izabranih čelnika lokalne samouprave. Ali je taj zakon ono što je najvažnije spriječio kupovinu vijećnika, spriječio pustošenje proračuna kako državnog tako županijskog, tako gradskog i općinskog i to je istina. Premijeru pitamo vas ali nikako da čujemo odgovor.

Kazao je da je glasno ukazivanje na prijetnje šarlatanstvo. To što vrijeđa ponovno zastupnike ovog Sabora to dovoljno govori o njemu, prije svega nije šarlatanstvo. Sjetite se kada se dogodi u bilo kojoj državi, uređenoj državi, što Hrvatska nije, zapadne demokracije, prijetnja državnom dužnosniku, prijetnja policajcu, prijetnja šefu policije, kako staje čitava zajednica, čitava Vlada. Mi smo tražili, zapravo ja sam tražio načelni stav, načelnu poruku mafiji da neće svojim prijetnjama uspjeti, vi ovdje svodite na osobne obračune, to je vrlo nisu. Druga stvar, rekli ste da se modeli Američki i Hrvatski mogu uspoređivati, ne mogu se uspoređivati, nemojte o tome govoriti. Vi izdvajate jedan segment iz američkog pravosuđa i kao alibi za ono što ste radili do sada.

polu kancelarski sustav, oprostite ja sam rekao da vi vladate polu kancelarski. Ovo je parlamentarna demokracija, oprostite u Hrvatskoj. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravit ću netočan navod, neki su ispravili već kolege. Razumijem potrebu da se maše time politički. Pa gospodine predsjedniče Vlade naša je dužnost da na to upozoravamo, kao što je jednako tako bila moja dužnost da vas upozorim da imamo zastupnika SDP-a koji je u to vrijeme bio pod optužnicom, a sada je nepravomoćno osuđen na 8 mjeseci. I zato vas molim, skinite taj plašt morala koji je postao sasvim proziran, nemojte nam govoriti o tome što je moralno, što nije i da ste zbog nekakvih kvazi moralnih načela smijenili vašu kolegicu Holly. Dakle, kriteriji mogu biti ovakvi i onakvi, a kriteriji kako se to radi, a vaša je poštapalica česta "Tako se to ne radi", onda bi se moglo reći tako se to radi, primjerice u Međimurju. Ako niste u SDP-u ili HNS-u ne možete dobiti posao, ne možete dobiti ni posao na nekoj investiciji, dakle tako se to radi po vama gospodine predsjedniče Vlade. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Završno u ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Dinko Burić. Nakon čega se još može očitovati premijer. Izvolite. Evo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Počet ću ovu završnu raspravu u ime kluba također sa riječima razočaranja koje je uputio i zastupnik Vukšić, da ovdje u Hrvatskom saboru imamo prilike čuti ponovo riječi uvredljivog karaktera za zastupnike u Hrvatskome saboru. I osobno sam u prošlom mandatu doživljavao niz uvreda od tipa budalo, majmune itd. kad su se vodile žestoke, pa i glasne rasprave. Ali su one dolazile od redova moram priznati pojedinih zastupnika od kojih većine danas nema u Hrvatskome saboru, tada vladajuće većine. Međutim, po prvi puta ako se ne varam čujem ovakve uvredljive riječi od predsjednika hrvatske Vlade. I zato molim predsjednika hrvatske Vlade da u buduće vodi računa o tome da je i sam donedavno bio zastupnik u Hrvatskome saboru, da ste žestoko se protivili ovakvim uvredama i zato glasnu argumentiranu ili žučnu raspravu molim vas da nitko više u Hrvatskom saboru ne naziva provokacijama i šarlatanstvom. No, vratimo se na ovu točku dnevnog reda o kojoj danas raspravljamo. Dakle, jasno je svima da se ovdje radi o snažnom sukobu političkih interesa unutar vladajuće koalicije između SDP-a i HNS-a ali i o snažnom sukobu raznih interesnih skupina koje su uistinu doprinijele da je do ove smjene i došlo. Moram se osvrnut i na često ponavljanu tezu kako je ovo visoko moralan čin ministrice Holy. Njen rad i osobno sam cijenio i cijenim, ali je činjenica da jest učinila nešto što nije moralno i za što je napravila ono što je i trebala napraviti. Koliko se ja sjećam bilo bi bolje i u onoj prošloj Vladi da su mnogi ministri napravili takve poteze, jer mnogi od njih ne bi završili onda u Remetincu, nego vjerojatno ponovo u Hrvatskom saboru. Ali koliko se ja sjećam samo je ministrica Stavljenić dala ostavku iz uistinu moralnih razloga, a da to nije morala napraviti. Sjećate se one afere sa Baxterom. Mislim da je uistinu bila njena krivnja najmanja. Mi ovdje danas pričamo o ostavci zbog tog spornog e-maila koji je činjenica napisala i sama napisala kao da nije bitno što je to loše napravljeno, nego kao da je najvažnije tko je otkrio to loše napravljeno. To vam je slično kao da kažemo da pri pljačci banke nije važno što je ta banka opljačkana i tko ju je opljačkao, nego je kriva banka zato što ima sef pun novaca. Jer da nema sef pun novaca onda pljačke vjerojatno ne bi niti bilo. Poznato je svima u Hrvatskoj i ne treba se baviti politikom posebno da u Vladi već duže vrijeme, u vladajućoj koaliciji uistinu traje tihi sukob i rat između dva najveća partnera između SDP-a i HNS-a i poznato je da traje rat tko će zaposliti više stranačkih kadrova. Rekli ste gospodine predsjedniče Vlade da su oni koji će na ovakav način biti zaposleni biti samo privremeno zaposleni i ako se ne varam rekli ste bit će obilježeni. Pa ja vas pozivam, dajte priliku privremeno zaposliti nestranačke kadrove, one brojne nezaposlene i željne bilo kakvog, a kamoli tako dobro plaćenog posla kako je biti direktor, član upravnog vijeća, nadzornog odbora ili savjetnika za 15-tak plaće mnogi danas nezaposleni rado bi bili obilježeni. I pitali ste me i pitate nas, pitajte, da vas pitamo. Pitat ćemo vas, ali ne samo ono što vi želite da vas pitamo. Pitat ćemo i ono što vi ne želite da vas pitamo. Točan popis svih stranačkih kadrova koje ste u ovu Vladu, zato što mislite da vam to pripada jer ste dobili izbore uveli. I na kraju gospođo Tomašić samo vama i informaciji cijeloj hrvatskoj javnosti Osječko-baranjska županija 9 pročelnika imamo u Osječko-baranjskoj županiji, od tih 9 pročelnika 6 su nestranačke, ne pripadaju HDSSB-u. 3 su članovi stranke, javnosti radi. I ono što se posebno ponosimo od 9 pročelnika 6 su žena, a 3 su muškarca. A vama bih poručio, bilo bi bolje da ste manje sudjelovali u rastakanju ili razbijanju jedne velike hrvatske stranke kao što je bila HSP samo zato da biste zadovoljili svoje osobne ambicije. Hvala lijepa. Poslovično vi zastupnici iz kluba HDSSB-a prekoračujete vrijeme za raspravu, pa vas ja molim da stvarno vodite računa. Sad imate priliku da vidite kako vam teče vrijeme, da se ponašate u skladu sa Poslovnikom. Ispravak netočnog navoda, dva ispravka. Gospodin zastupnik Damir Tomić, izvolite. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Ispravio bih nekoliko netočnih navoda. Počet ću sa ovim da je u koaliciji rat između vodećih stranaka tko će zaposliti više kadrova. Vjerojatno gospodin Burić kao predstavnik stranke koja zna kako se ratuje za radna mjesta, a poznato je kako njihovu stranku zovu u Osječko-baranjskoj županiji servisom za zapošljavanje kadrova. Nemojmo se zavaravati u kontekstu toga je ovaj drugi netočni navod, da podsjetim kolege zastupnike 9 pročelnika koji hodočaste s bilježnicama s popisom stranačkih kolega koje treba uhljebiti posebice u školstvu u Osječko-baranjskoj županiji. A ovaj trik sa članovima i sa pročelnicima koji nisu članovi i sa osnivanjem udruge koja se zove jednako kao stranka to ću prepustiti javnosti da procjenjuje. Hvala lijepo. govoriti. Drugo netočan je navod da sam ja rastakala HSP, jer ja sam pravaš od kad je pravaštvo napustilo onu stranku imala sam i ja pravo napustiti onu stranku. A gospodine ja vam predlažem da počistite ispred svojih vrata, jer imate u toj stranci svega i svačega. Hvala vam lijepa. /Pljesak./ **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime predlagatelja, u ime Vlade, predsjednik Vlade gospodin Zoran Milanović. Izvolite. Dakle, još ima prostora za ispravak netočnog navoda ili za zlouporabu ispravka netočnog navoda pa vas opet pozivam pitajte me, užasno vam teško to ide preko usta. Pitajte me koliko je ljudi zaposleno u državnoj upravi u svim ministarstvima, koliko je stranačkih, koliko je nestranačkih, nikako da me to pitate. Javnost će zaključiti da vam je neugodno pitati, a ja vas stalno pitam da me to pitate, da vam ja konačno kažem koliko ljudi je privremeno angažirano na određeno vrijeme u svim kabinetima i u svima ministarstvima na nedužnosničkim položajima po principu „revolving door“, dakle uđe i izađe gospodo, izađe. Izađe jer su naprosto pod prismotrom. Zna se koji su to ljudi, dobit ćete popis tih ljudi. Pitajte me koliko ih je. Ali nećete me to pitati, a nepristojno je da vam ja sad to namećem ovako, ali simptomatično je da me to ne želite pitati. Što se tiče uvreda, opet ponavljam slušajući dakle pojedinačna rasprava svaka djeluje kao totalan istina kao supstrat istine pa tako i ona da sam ovdje nekoga uvrijedio. Ne, nisam uvrijedio. Nisam ja vas nazvao provokatorima nego sam rekao da se provocira, a provokacija nije ni kazneno djelo ni prekršaj, može biti afirmativna provokacija. To je naprosto način rada. Dakle, to rekao nisam, a vi ispravljajte krive navode. Što se tiče šarlatanstva, da slušate što govorim, što možete i ne morate, onda biste čuli da sam rekao da bi javna, glasna, bučna reakcija izvršne vlasti predstavljala šarlatanstvo. Imate ovdje stenogram, provjerite. Znam šta govorim. Dakle, ne mislim da ste šarlatan, mislim da to naprosto, to ide i kolegi Vukšiću, oblik političkog djelovanja i komunikacije. Vi to koristite, a ja kažem od mene ne možete očekivati tavu razinu jer na mojoj, ne govoreći jel to visoka ili niska razina u poslu koji radima s takvim stvarima se nije za šaliti. Ja najbolje znam ili bih trebao najbolje znati šta se tu događa ili ne događa i moji suradnici i to nije nikakva spletka, tajna ili zavjera nego naprosto ozbiljan posao. Pa zar ste očekivali da istog trenutka kada tako nešto izađe u javnost da podijelimo svima oružje? To se tako ne radi. Dakle protiv tih zala se borim na drukčiji način i da ste slušali što sam govorio, a ne morate, čuli biste da nisam govorio o vama nego o sebi. Vrlo jasno. Kao kada je provokacija u pitanju pa eto opet vas pozivam digli ste pločicu, pitajte me konačno, pa ću ono prekršiti na kraju dobacit ću koliko. Ali pitajte me, nikako da me pitate. Ja se ne bavim vašom strankom i time kako ste formirali stranku i tko je sve prešao u stranku, iz kojih sve sredina ljudi dolaze, to je vaša stvar. Ljudi su tu gledaju, zaključuju, tko je pošten, tko je nepošten. Rekao sam nikada o sebi i svojim suradnicima neću govoriti da je pošten, da su pošteni ljudi, da sam pošten. To neka ljudi vide. Što se tiče onih koji su ovdje devedesete ušli bez ičega, a sada prema riječima uvažene zastupnice Tomašić i dalje sjede ovdje i imaju puno, recite tko su ti ljudi. Ni tu nisam insinuirao niti bilo koga prozivao, naprosto želim da razgovaramo, nemamo često priliku. A vi se koristite svojim sredstvima, a ja ću svojima. Epitete koje ste ovdje prigodno spomenuli da su vam upućivani, iz sfere su faune od nas niste nikada čuli. Ja to ni ne mislim o vama, ali da se služite sredstvima u političkom radu do kojih ja nimalo ne držim i koje naprosto ne želim u svojoj stranici u našoj stranci, ja to mislim, pa neka građani ocjene. Na kraju vas još jednom pozivam, lijepo smo se napričali, malo sam vam nadosađivao ali to je moj posao. Podržite Mihaela Zmajlovića. Empatiju prema SDP-ovim ministrima, ministrima koalicijske vlade koji su otišli radi bolesti ili drugih razloga pokazujte i ranije. Vjerujem da je ovo zadnji slučaj da netko odlazi, ali ako pred sobom imamo cijeli mandat, a vjerujemo da imamo, sve je moguće. Moguće je da i ja odem, moguće da još netko od ministara ili ministrica ode, pa vas pozivam unaprijed da nas pohvalite jel to obično čujemo tek kada ljudi odu. Čudan je svijet. Hvala. Hvala lijepa. Imamo tri ispravka netočnog navoda. Gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite. hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, netočan je navod da ne želimo pitati i da se bojimo pitati. To ste vi rekli. No, pitat ćemo itekako ćemo pitati, budite uvjereni, ja sam najavio. Pismeno ću to zatražiti od vas, ali ne samo broj onih osoba koje ste po principu otvorenih vrate kako vi to govorite zaposlili, nego i one koje ste zaposlili po stranačkoj liniji i kao članove nadzornih odbora, i kao članove upravnih vijeća, i kao direktore javnih poduzeća, na svim mogućim razinama, po imenu i prezimenu. Dobit ćete pisano pitanje i onda ćete vjerojatno dati pisani odgovor. Još samo ovo, rekli ste da vi ne volite ovakav način govora u vašim redovima. Vaše pravo, građani ocjenjuju. Naše nastupe su građani ocijenili naš način govora i ono o čemu progovaramo o čemu moramo progovarati su ocijenili na prošlim parlamentarnim izborima kao što će vrlo brzo … /Upadica: Hvala./ … puno brže nego što mislite ocijeniti i naš način rada na idućim izborima. I nažalost, ne vjerujem da je ovo zadnja smjena Hvala. Ne znam po čemu je ovo zadnja tvrdnja da je to netočno ali koristite vi još ispravak netočnog navoda dok se može. Gospodin zastupnik Zoran Vinković ispravak netočnog navoda. Izvolite. Također ispravak da nismo pitali. Pa pitamo čitavo vrijeme. Pitao sam što je sa Slavonijom? Govor predsjednika Vlade na sjednici Sabora kada je ustoličena Vlada ili ufoteljena je bila da Slavonija neće biti zapostavljena i Baranja. Zapostavljena do zla boga. Što se s decentralizacijom? Nema odgovora. Na kraju krajeva pa pitamo i za ove zakone. Čemu su služili? Da bi netko bio ministar mjesec, mjesec i pol dana, zakačio se s predsjednikom Vlade i goodby. Na kraju pitao sam, što znači izjava prvog potpredsjednika Vlade, dječji vrtić je otišao misleći na Mirelu Holy, idemo raditi. Pitao sam, šta, gdje, kako i zašto? I nema odgovora gospodine predsjedniče.

laburisti - Stranka rada)** Pa ispravljam netočan navod gospodina predsjednika Vlade da bi taman ja i krivo njega razumio pa preporučam da govori jasno, osjećam se prosječno inteligentnim čovjekom koji razumije neke stvari da bilo šarlatanstvo glasno govoriti protiv onog što se događa, zauzeti stav. Mi tražimo zauzeti politički stav. Ponavljam, vani kada se događaju slične stvari vlada glasno i jasno reagira. Mi samo tražimo da se reagira da mafija neće proći. Nitko ne traži da vi uzimate oružje u svoje ruke, nigdje se u takvim reakcijama ne uzima oružje u ruke. Uzmite stav u ruke pa dajete malo stava hrvatskoj javnosti da zna što se zapravo događa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Mihajlu Zmajloviću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i prirode. Potrebno nam je 76 glasova. Molim da se dizanjem ruku očitujemo tko je za taj prijedlog?

Hvala lijepa. Utvrđujem da je većinom glasova, sa 83 glasa za, 6 protiv i 26 suzdržanih iskazano povjerenje Mihaelu Zmajloviću za obavljanje dužnosti ministra zaštite okoliša i prirode. Prije nego mu čestitamo prelazimo na davanje prisege pa ja molim gospodina Zmajlovića da se ustane. Ja ću pročitati tekst prisege, a onda ćete vi gospodine Zmajloviću reći da prisežete. Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

Hvala premijeru, hvala ministru Zmajloviću.